Det foreligger en rekke permisjonssøknader: – fra representantene Gro-Anita Mykjåland, Kjell Ingolf Ropstad, Mani Hussaini, Marianne Sivertsen Næss, Ola Elvestuen, Mathilde Tybring-Gjedde, Terje Halleland og Lars Haltbrekken om permisjon i tiden fra og med 6. til og med 11. desember – alle for å delta på FNs 28. klimakonferanse COP28 i Dubai fra Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe om permisjon etter Stortingets forretningsorden § 5 annet punktum for representanten Une Bastholm fra og med 5. desember og inntil videre – fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jone Blikra i dagene 6. og 7. desember for å delta i møte i Europarådets parlamentarikerforsamling i Paris

På vegne av represen- tantene Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson og meg selv fremmer jeg forslag om å stoppe veksten av private helseforsikringer og unngå amerikanisering av helsevesenet.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

1 og 2): I dag behandler vi forslaget om at Norge skal slutte seg til det oppdaterte kvotesystemet i EU. Endringene i klimakvotesystemet er en del av EUs enormt ambisiøse Klar for 55-pakke, som sammen med en rekke andre tiltak skal sikre at EU når sine skjerpede klimamål. Norge er som kjent en del av EUs kvotesystem. Vi er en del av EUs indre marked, og Solberg-regjeringen inngikk et forpliktende klimasamarbeid med EU, som gjør at rundt halvparten av våre utslipp dekkes av kvotesystemet. Det er fortsatt i dag et av de viktigste grepene som har blitt gjort i klimapolitikken i Norge. Med dagens vedtak sikrer vi at maritim sektor fra 1. januar 2024 blir en del av kvotesystemet, samtidig som EU. Det er viktig for likebehandling i EØS. Vi sikrer også at norske aktører kan søke om støtte under den nye ordningen i Innovasjonsfondet. Siden regjeringspartiene og SV ikke har funnet rom for å bevilge penger til hydrogenprosjekter i sitt budsjettforlik, er dette en viktig mulighet for disse aktørene. I tillegg vil Norge bidra med kvoter verdt over 5 mrd. kr til EUs sosiale klimafond, som går til land, regioner og næringer som strever med det grønne skiftet. Det er bred enighet i komiteen om denne innlemmelsen. Det er bra. Norsk næringsliv trenger like spilleregler som ellers i Europa. Samtidig er det litt uforståelig at vi står i en situasjon der det er uavklart hva regjeringen mener om andre sentrale pilarer i klimasamarbeidet med EU. Selv om det ikke er overraskende at det er krevende for Arbeiderpartiet å samarbeide med et EUskeptisk Senterparti, er det uheldig at det skaper uforutsigbarhet for norsk næringsliv og norsk klimapolitikk. Det ene er CBAM, den nye karbontollen til EU, som skal hindre at europeisk industri flagger ut på grunn av høy kvotepris. Det er ikke ønskelig at Norge blir en frihavn for varer fra land med dårlig klimapolitikk. Likevel har ikke regjeringen klart å bestemme seg for om Norge er med eller ei. Nå er en toårig prøveperiode i gang, og norsk industri, som leverer rundt 40 pst. av aluminium og silisium i Europa, får ikke være med og høste erfaringer. Og Stortinget blir i dag bedt om å samtykke til et klimakvotedirektiv, selv om det har direkte kobling til CBAM, der vi ikke vet hva Norges posisjon er. EUs reviderte regelverk om skog- og arealbruk er et annet eksempel. Et norsk nei kan sette hele eller deler av EØS-avtalen i fare fordi klimaavtalen er en del av EØS. Senterpartiet har allikevel satt foten ned. Regjeringen ber nå om en fullmakt på over 3 mrd. kr for å kjøpe skogkreditter, men det er uklart hva Norge mener om denne delen av EUs klimasamarbeid. Det tredje er ren energi-pakken, som inneholder styrkede forbrukerrettigheter i strømmarkedet, regler som fremmer fornybar energi, og regler som det er viktig for norsk leverandørindustri å bli omfattet av samtidig med EU, for å ivareta deres konkurranseevne. Jeg er glad for innlemmelsen her i dag, og for at norske aktører får tilgang til å søke om støtte til hydrogenprosjekter. Maritim sektor er også glad for denne innlemmelsen. Men de resterende spørsmålene om pilarene i EUs klimasamarbeid må avklares så raskt som mulig. leder): Proposisjonen vi behandler i dag, inneholder forslag til endringer i klimakvoteloven. Klimakvotelovens formål er å begrense utslipp av klimagasser. I vår vedtok EU endringer i klimakvotedirektivet og tilknyttede EU-regelverk som følge av at EU, i likhet med Norge, forsterket sitt klimamål for 2030. Sentrale lovendringer er at skipsfart blir en del av kvotesystemet, og at anlegg uten utslipp kan få tildelt gratiskvoter. Andre lovendringer er nye bestemmelser om tilsyn og håndheving samt at noen ikke-kvotepliktige aktiviteter får krav om overvåking og rapportering. rapportering. Det er viktig at innføring av kvoteplikt for maritim sektor i Norge trer i kraft samtidig som i EU. Det vil gi likebehandling i EØS, hindre negative konsekvenser for næringen og redusere mulighetene for omgåelse av EUreglene.

Enova vurderer at norske prosjekter har et stort potensial for å få betydelig støtte gjennom denne ordningen. Det har kommet mange gode høringssvar i forbindelse med Miljødirektoratets høring i denne saken, hvor Miljødirektoratet bl.a. i sitt høringsbrev påpeker at staten får en økning i inntekter fra auksjonering av kvoter når EUs klimakvotesystem utvides til å omfatte skipsfartsaktiviteter. Rederiforbundet er en av de aktørene som gjennom sitt høringssvar mener at det er avgjørende at disse inntektene går tilbake til grønne tiltak i maritim sektor, og at dette vil være en viktig faktor for å sikre at den norske maritime næringen forblir i tet i det grønne skiftet, og at klimagassutslippene går ned raskere. Jeg deler Rederiforbundets syn om at det er viktig å sikre den norske maritime næringen i den store omstillingen vi står overfor og i, og ikke minst sørge for at klimautslippene går ned. Spørsmålet om hvordan vi best kan innrette virkemiddelapparatet og støtten til omstilling av skipsfarten, er en vurdering som må gjøres framover – en viktig vurdering. I utgangspunktet er det sånn at auksjonsinntektene fra kvotesystemet for Norges del går inn i statskassen på samme måte som alle andre inntekter og etterpå fordeles ut igjen uten forhåndsøremerking. Klimakvotesystemet er det viktigste virkemiddelet vi har for å oppnå Norges og Europas klimamål. Jeg er glad for at en samlet komité støtter de foreslåtte endringene i klimakvoteloven.

Kvotepliktig sek- tor i EU er et område som vi kjenner. Der har industrien vår vært aktører siden 2008, og vi vet at det er et system som har fungert. Det er veldig mye vi kan kritisere regjeringen for når det gjelder samarbeidet med EU, men akkurat i denne saken finner jeg det veldig merkelig å ta opp de kontroversene som er mellom EU og den norske regjeringen, for dette er en sak som komiteen står samlet bak, og som regjeringen støtter at at blir implementert i EU-regelverket. Maritim næring ønsker selv å gå inn i området bli en del av kvotepliktig sektor, og det tror jeg er veldig naturlig. Én ting er at det er systemer som er forutsigbare å forholde seg til, men det er også slik at næringen uansett vil bli belastet når en ankommer en havn i EU. Det som kan være litt bekymringsfullt, er at det er satt en grense på 5 000 bruttotonn, og vi vet at nærskipsflåten i Norge stort sett er under 5 000 bruttotonn. Disse vil bli gitt en CO2-avgift, som er en særavgift kun i Norge, som vil være veldig konkurransevridende for annen aktivitet i Europa og gi en fortrinnsrett for utenlandske båter under 5 000 bruttotonn. Nå er det sånn at næringen fort kan bidra med mellom 2,5 mrd. kr og 3 mrd. kr i inntekter til Norge. Dette er da inntekter fra kvotesalg eller -kjøp som vil komme til Norge. Vi vet at hvis inntekter kommer inn og blir en del av statsbudsjettet, er det veldig vanskelig å få dem ut igjen. Derfor fremmer Fremskrittspartiet et forslag om at det blir etablert et eget fond

suksess med, der en kan søke om å konvertere til annen miljøvennlig teknologi uten at det skal innom virkemiddelapparatet. Vi synes også at dette er en inntekt som kunne vært brukt til å etablere differansekontrakter, der vi – fra myndighetenes side teknologinøytrale, mens aktørene i næringen kunne søkt om å få godkjent differansekontrakter og finansiert dem gjennom inntektene i CO2-fondet. Jeg tar opp forslaget i saken.

Derfor er det viktig at også skipsfarten blir en del av løsningen på klimakrisen. Klimakvotesystemet er et viktig virkemiddel. Det gir tydelige styringssignaler og bidrar til reell omstilling på like vilkår når det fungerer. Derfor er det bra at vi i dag vedtar at skipsfarten skal innlemmes i klimakvoteloven. Det er også en viktig forutsetning for norske aktørers mulighet til å søke midler fra EUs innovasjonsfond at vi får behandlet dette nå og kan følge EUs prosesser uten å henge bakpå. Mens Norge sto på talerstolen i Dubai i helgen og fremmet grønn skipsfart som et av våre største bidrag til klimatoppmøtet, går det dessverre ganske trått her hjemme når det gjelder store tiltak i klimahandlingene. Norge er fritatt fra å øremerke kvoteinntektene til utslippsreduserende tiltak, og vi mener at om Norge virkelig hadde ment alvor med å omstille alle næringer og ment alvor med å bidra til en akselerering i klimaomstillingen, burde vi gått inn for å avvikle dette unntaket, slik at suksessen vi ser i EU, også kan gjelde Norges omstilling. I EU vil inntekter fra salget av 20 millioner utslippskvoter for maritim sektor kanaliseres til innovasjonsfondet. Dette fondet vil også norske rederier kunne søke på. Innovasjonsfondet har vist seg å være svært vellykket og viser viktigheten av slike virkemidler for reell omstilling. Vi mener at regjeringspartiene kunne brukt denne anledningen til å opprette et klimafond for skipsfarten basert på kvoteinntektene. Et slikt fond ville bidratt til å utvikle og ta i bruk teknologi og andre løsninger som gir opprettholde konkurransekraft, og det ville vist at regjeringspartiene mener alvor med sine løfter på talerstolen i Dubai. De Grønne er ikke det eneste partiet som har sett viktigheten av at klimahandling følger næringslivets konkurransekraft, og vi er ikke de eneste som har kommet med gode forslag om dette i komiteen, så jeg ønsker å anbefale det felles forslaget fra Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne, om å opprette nettopp et sånt maritimt CO2-fond, som ble tatt opp fra talerstolen tidligere.

[10:15:38]: Nor- ge har vært med i EUs klimakvotesystem siden 2008. I mai 2023 vedtok EU å endre klimakvotedirektivet. Endringene skal bidra til at EU når sitt klimamål for 2030 om minst 55 pst. utslippsreduksjon fra 1990-nivå. Vi må nå innlemme det nye regelverket i EØS-avtalen og oppdatere det norske gjennomføringsregelverket. På bakgrunn av det har regjeringen lagt fram Prop. 3 LS, der vi foreslår endringer i klimakvoteloven og samtidig ber om Stortingets samtykke til EØS-innlemmelse av endringer i klimakvotedirektivet m.m. Endringene i EUs forsterkede klimakvotedirektiv er mange. Hovedgrepet er en raskere årlig nedtrapping av antall kvoter. I tillegg utvides omfanget til også å gjelde skipsfart. Det er også nytt at anlegg uten utslipp kan få tildelt gratiskvoter. Andre viktige grep er at innovasjonsfondet utvides, og at det etableres et eget kvotesystem for bygninger, veitrafikk og deler av industrien. Endringene i direktivet gjør at vi må endre loven. Det er hovedsakelig følgende materielle lovendringer vi nå foreslår: Lovens stedlige og materielle virkeområde utvides til å omfatte maritim transport, vi fjerner forutsetningen om at aktiviteter må ha utslipp for å omfattes av klimakvotesystemet, vi fjerner forutsetningen om at alle som omfattes av klimakvotesystemet, skal svare kvoter, og det inntas nye bestemmelser om tilsyn og håndheving. EU har vedtatt å innlemme deler av skipsfarten i EUs klimakvotesystem fra 1. januar 2024, og dette ønsker vi og næringen å være med på. Samtidig ikrafttredelse av kvoteplikt for skipsfart i EU- og EFTA-statene sikrer bl.a. likebehandling i EØS-området og hindrer negative konsekvenser for næringen. næringen. For at Norge skal kunne innlemme EUs regelverk, må Stortinget samtykke til en EØS-komitébeslutning. Utkastet som var vedlagt proposisjonen, er utarbeidet gjennom nær dialog mellom EU- og EFTA-statene. EØSkomitébeslutningen omhandler vilkårene for EFTA-statenes deltakelse i de aktuelle endringene i EUs klimakvotedirektiv. Med Stortingets samtykke har vi gjort det vi kan fra norsk side for å sikre at klimakvoteregelverket trer i kraft samtidig som i EU-landene. Det innebærer bl.a. at aktører fra EFTA-statene nå får delta i hydrogenauksjonene under innovasjonsfondet, hvor norske aktører er forventet å kunne gjøre det bra. Vi er samtidig avhengige av et tilsvarende samtykke fra Alltinget på Island. Klimakvotesystemet er og har vært en hjørnestein i norsk klimapolitikk og har vært helt sentralt i å sikre oppfyllelsen av norske klimaforpliktelser. Nå utvikles klimakvotesystemet videre, med høyere ambisjonsnivå

Norge fikk beskjed fra EU da det var utvidelse av EUs klimakvotedirektiv, om at vi ikke kunne være med i den nye kvotehandelen om vi ikke støttet EUs sosiale klimafond. Jeg er enig med tidligere klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som har uttalt at det ikke er en opsjon for Norge å la være å delta i utvidelsen av EUs handel med utslippskvoter, selv om EUs sosiale klimafond i utgangspunktet ikke var merket som EØS-relevant. Barth Eide sa også til Dagens Næringsliv: «Hvordan vi selv deltar i fondet må vi komme tilbake til. Men vi ønsker å være solidariske.» Kan statsråden fortelle hva som er Norges posisjon når det gjelder EUs sosiale klimafond? [10:19:36]: Takk for et godt spørsmål. Det ble klart ved behandlingen av denne proposisjonen at EUs sosiale klimafond i og for seg er både EØSrelevant og ikke EØS-relevant på én og samme tid. Den delen av rammeverket som handlet om å bidra inn i selve fondet, er EØS-relevant, og det skal Norge være med på, men den delen som handler om å få penger ut av fondet til diverse tiltak, er ikke EØS-relevant og et spørsmål Norge må ta stilling til. Det Norge må vurdere i den forbindelse – og det jobber regjeringen med – er – er om man også ønsker å stille opp med egne nasjonale midler for å være med og utløse den finansieringen som fondet kan bidra til. Regjeringen vurderer om Norge skal være med i det, men finansieringen av selve fondet er det altså allerede avklart at Norge skal delta i, gjennom den beslutningen vi nå fatter.

Jeg stilte tidligere klima- og miljøminister Barth Eide et skriftlig spørsmål om hvorvidt det var mulig for Norge å være en del av klimasamarbeidet i EU og ikke ta innover seg regelverket for skog- og arealbrukssektoren. Da uttalte ministeren at de tre pilarene utgjør et helhetlig klimarammeverk, og at det er viktige koblinger mellom de tre pilarene, særlig fordi det er kvoteoverføringer mellom dem, og at Norge ønsker å videreføre klimasamarbeidet med EU.

Re- gjeringen ønsker å ha et tett samarbeid med EU og våre naboland i klimapolitikken også framover, og som utgangspunkt gjelder det på alle de områdene i klimapolitikken som er viktige, altså innenfor alle de tre ulike pilarene. Klar for 55-pakken, som dette er en del av, er en omfattende regelverkspakke. Vi jobber grundig med hver enkelt del av de pakkene. Om Norge skal eller ikke skal være med i den andre avtaleperioden for LULUCF, altså skog- og arealbrukssektoren, er noe vi nå jobber med og vurderer grundig, i og for seg også som en del av den større vurderingen av hvordan Norge skal håndtere det utslippsetterslepet som

(H) [10:22:36]: Utfor- dringen er bare at dette er et helhetlig klimarammeverk, som også tidligere klima- og miljøminister Barth Eide skrev til Stortinget. Det er ikke et koldtbord hvor man kan velge hver enkelt del. Så utfordringen nå er at Stortinget blir bedt om å ta stilling til et oppdatert klimakvotesystem, hvor en viktig del av den pilaren, en del av de pakkene som statsråden refererer til, ikke er avklart, selv om kvoter der også kan overføres til andre deler av kvotesystemet. Det er vanskelig for Stortinget når regjeringen internt ikke klarer å bli enig om en så viktig del av regelverket. Den 29. juni var det et møte mellom EFTA-landene og Europakommisjonens klimaavdeling. Det har vært flere møter i etterkant, Når Norge skal legge fram sine posisjoner på disse møtene, hva er Norges posisjon? Hva er det vi forteller EU på disse møtene? Er vi for å være en del av den nye skog- og arealbrukssektoren? Er det deler av det vi ønsker å endre? Kan statsråden avklare dette?

slutte seg til det oppdaterte kvotesystemet, som er en viktig pilar, bl.a. for å bidra til at skipsfarten kan komme inn i klimakvoteregelverket allerede fra start, og for å sikre at Norge og norske prosjekter skal kunne delta i den første pilotauksjonen under hydrogenbanken. Så at vi har tatt inn dette regelverket raskt og effektivt, mener jeg er positivt. Jeg mener at det ikke kommer i konflikt med det å ha en helhetlig tilnærming til alle deler av klimaspørsmålet. Vi ønsker fortsatt samarbeid framover, men vi må sikre at hvert enkelt element behandles grundig og skikkelig. Det er bakgrunnen for at vi kommer tilbake til LULUCF-regelverket på et senere tidspunkt.

for saken): Jeg vil starte med å takke komiteen for et godt samarbeid i denne saken. I dag legger vi fram en videreføring av strømstøtten også gjennom denne vinteren. Det gjør vi fordi det er vår oppgave å sørge for at strømprisene er på et nivå som er til å leve med. Vi skal ikke ha strømpriser som knekker folks økonomi. Tvert imot skal vi gjennom strømstøtteordningen sikre folks trygghet og strømpriser på et rimelig nivå. I de periodene strømprisene er høye – sånn som vi har det akkurat nå – skal folk ha trygghet for at de er beskyttet mot de høyeste strømprisene.

Det er den raskeste måten å kutte folks regning på. Ordningen er mye enklere og raskere å få på plass enn kompliserte reguleringer. Med denne støtten kan ikke folks strømpris stige til de mest ekstreme nivåene. nivåene. Det er en del som er bekymret for at strømstøtten er så god at folk bruker for mye strøm. Da er det greit å huske på at forbruket i 2022 var 6 TWh lavere enn i 2021. Selv om man justerer for været, ser vi at nedgangen i forbruk fortsatt er betydelig, NVE mener det er flere ting som tyder på at vi har et permanent lavere forbruk i Norge nå. Blant annet kan noe av årsaken være at vi er blitt mer bevisste. Nordmenn styrer strømbruken sin mer etter når strømprisen er lav, og vi sparer mer på det enkle, de lavthengende fruktene. Næringslivet, det offentlige og industrien har gjennomført flere energieffektiviseringstiltak, bl.a. som en følge av at vi stilte det som et krav for å få utbetalt strømstøtte.

i 2022. Vi skal tilbake til rimelige strømpriser. Inntil vi er der, skal vi beskytte folk mot de mest ekstreme strømprisene. Derfor viderefører vi strømstøtten sånn vi gjør i dag. Lars

Strømstøtten har vært viktig for å hjelpe folk med de skyhøye strømprisene som nå har vart en god stund. SV har gjennom forhandlinger med regjeringen flere ganger fått forbedret strømstøtten, noe som har gjort den til en bedre støtteordning for mange. Samtidig er det verdt å merke seg et oppslag i NRK for noen dager siden, som viser at de med de høyeste inntektene, og dermed også det høyeste forbruket av strøm, er de som har nytt best av strømstøtten. SV hadde et forslag som ville ha gjort strømstøtten mer rettferdig, og gitt større støtte til dem med dårligst råd og lavest strømforbruk. Vårt forslag var å ha en strømstøtte som ga høyere støtte for de første kilowattimene man bruker per måned, litt lavere for det over, og også et litt lavere tak enn det taket som er nå, på 5 000 kWh. Dette ville gitt mer penger til dem med dårlig råd og lavt

strømstøtten i tiden framover og evaluere den – og se om det er mulig å få på plass en ordning som kan være mer rettferdig og gi økt støtte til dem som trenger det aller mest. Samtidig som vi i innstillingen støtter videreføringen av dagens strømstøtte, kommer vi også til å stemme for det løse forslaget som lyder: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ny og mer sosialt rettferdig strømstøtteordning som er innrettet slik at høyinntektsgrupper ikke mottar mer av felleskapets midler enn andre.»

[10:30:28]: Trygghet for folks økonomi er en hovedprioritering for denne regjeringen. Derfor mener vi det er viktig at regjeringen har slått fast at den vil videreføre dagens strømstøtteordning ut 2024. Den dekker en stor andel av strømregningene til husholdningene, der dekningsgraden øker i takt med strømprisene. Ordningen har et høyt forbrukstak og dekker den store bredden av norske hjem.

Flere partier har tatt til orde for å endre modellen eller på ulike måter forsøke å gjøre ordningen mer omfordelende. Jeg vil minne disse representantene om at strømstøtteordningen er en sikringsordning, ikke en omfordelingsordning – en sikringsordning der norske husholdninger får tilbake deler av de inntektene staten har fra fellesskapets kraftressurser. Da mener jeg strømstøtteordningen også må gjelde alle husholdninger i Norge, ikke bare de få. Brede støtteordninger som baseres på forbruk, slik dagens strømstøtteordning gjør, er vanskelig å innrette til å være omfordelende. Derfor mener vi at omfordeling skjer mest effektivt og treffsikkert gjennom faktiske omfordelingstiltak og ikke gjennom strømstøtteordningen. For litt over et år siden leverte SSB sin evaluering av regjeringens strømstøtte. Rapporten fant at strømstøtteordningen hadde gitt en betydelig sikringsgrad også for husholdningene med lavest inntekt. lavest inntekt. Siden da har også regjeringen styrket strømstøtteordningen flere ganger. Rapporten viste også at det er stor variasjon i norske husholdninger. Mange husholdninger har en lav inntekt, men et høyt strømforbruk. Dagens strømstøttemodell sørger for at også disse husholdningene trygges. Samtidig prioriterer regjeringen omfordelende tiltak som å redusere skattene for dem med lav og middels inntekt, og vi styrker ordninger rettet mot husholdninger med lav inntekt. inntekt. Jeg ønsker at vi skal beholde dagens strømstøttemodell. Regjeringens strømstøttemodell gir en god sikkerhet for husholdningene og er ubyråkratisk å administrere. Den fungerer, og jeg mener det er uklokt å skape ny usikkerhet det er uklokt å skape ny usikkerhet for husholdningene når vi nå går inn i en ny vinter. Målet til Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er å sikre stabile og lave strømpriser, men fram til vi har klart å komme i mål med det, er det utrolig viktig at vi har denne strømstøtten.

øre – det er det strømprisen historisk har vært de ti siste årene. I fjor, i 2022, lå vi på rundt 200 øre i gjennomsnittlig strømpris året gjennom. Det er meget negativt. Selv med strømstøtten blir det kostbart og dyrt, og for næringslivet, som ikke får noe, blir det meget vanskelig. Strømprisen i år er heldigvis bedre, men nå ser vi strømpriser som går feil vei, strømpriser som øker, selv om vi har en fornuftig fyllingsgrad. Tidvis har vi vært over normal median fyllingsgrad, men nå er vi på vei ned på grunn av en storstilt eksport. I hele fjor skyldte man på fyllingsgraden som grunn til hvorfor vi hadde så høye strømpriser. Det er vanskelig å bruke det som unnskyldning nå, når strømprisene er normale. har foreslått vesentlige skattelettelser for husholdninger og næringsliv, i underkant av 20 mrd. kr, og vi har foreslått tilsvarende sum i avgiftskutt. Regjeringen bruker mer enn 420 milliarder oljekroner i år, opp mer enn 100 mrd. kr siden i fjor, men allikevel svekkes ordningen med strømstøtte. Det er riktignok en krone/KPI-justering, inflasjonsjustering, men det går feil vei. Det burde gått nedover, det burde gått dit Fremskrittspartiet har foreslått utallige ganger, en strømstøtte på 100 pst. over 50 øre, spesielt når prognosene som OED lener seg på, viser at strømprisene til neste år forventes å bli fra to til fire ganger høyere gjennomsnittlig gjennom hele året, og med enda høyere priser for NO2. Ren og rimelig kraft er det Norge norsk industri, norske husholdninger, hytteliv og næringsliv – er bygget på, og det er det vi må tilbake til. Folk sliter, kontoen er tom, og flere partier

har derfor i sitt alternative statsbudsjett også tatt med en strømstøtte for hytter, opptil 1 000 kWh, og vi tar herved opp både det forslaget og forslaget om 50 øre for husholdninger.

med marknaden, at ikkje marknadskreftene og marknaden skal fungera, er ei dårleg løysing. Straumprisutvalet konkluderer med at dagens marknadsbaserte kraftsystem har bidratt til meir effektiv utnytting av produksjonsressursane, lågare totalkostnader til kraftforsyninga og mindre bruk av natur til ener giføremål. Difor er det viktig at desse marknadskreftene får lov til å verka i energisystemet. Me er også heilt einige om

vedta, er å øke terskelen for strømstøtteordningen fra 70 øre til 73 øre. Strømstøtteordningen kommer til å bli dårligere etter dette vedtaket, vedtaket, hvis målet er å tilbakebetale noen av de store summene som staten tar inn gjennom skyhøye strømpriser. Strømstøtteordningen var ment å være midlertidig, som et krisetiltak. Nå er den blitt gjort permanent. Likevel har regjeringen sagt at det uttalte målet i Hurdalsplattformen er å sikre konkurransedyktige, rimelige strømpriser. Det har vi ikke. Vi har europeiske strømpriser, drevet opp av prisen på europeisk gass. Vi har mistet konkurransefortrinnet vårt med billig fornybar vannkraft. Det er alvorlig for husholdningene heldigvis får de litt hjelp gjennom strømstøtten – men det er også alvorlig for næringsliv og industri, som mister det som historisk sett har vært et konkurransefortrinn. Det koster i gjennomsnitt fortsatt under 12 øre kilowattimen å produsere kraft

Det ene er om makspris, som vi mener er riktig. Vi er nødt til å gjøre noe strukturelt med strømmarkedet. Det er illevarslende når Høyre kommer opp på talerstolen og roser regjeringen for å føre en markedsliberal politikk. Vi kan ikke basere oss på EUs markedsliberale børssystem, som åpenbart er ufordelaktig for oss, både for husholdninger og for næringsliv. Vi fremmer også et forslag om å innføre et toprissystem, for å unngå sløsing av strøm til luksusforbruk. Vi må få utredet det skikkelig, ikke bare avvise det fra høyeste hold. Rødt er på lag med Fellesforbundets landsmøte, som har vedtatt at de ønsker politisk regulering, og de ønsker å melde oss ut av EUs energiunion. Arbeiderpartiet og en Arbeiderparti-styrt regjering er mot det største forbundet i privat sektor

[10:41:59]: Det er bra at vi har en strømstøtteordning, og det er helt greit at vi prisjusterer den i dag. dag. Ordningen kunne likevel vært veldig mye bedre. Realiteten er at regjeringens strømstøtteordning har flere store svakheter. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at vi bør ha en mer miljøvennlig og mer sosialt rettferdig støtteordning. Dagens ordning, der utbetalingen er basert på strømforbruket, premierer høyt forbruk og svekker insentivene til energisparing. Ordningen skiller ikke mellom basisforbruk og luksusforbruk og innebærer derfor at de som har god råd og høyt forbruk, mottar betydelig mer av fellesskapets midler enn dem som har dårlig råd. Statistisk sentralbyrå viste i sin gjennomgang av strømstøtteordningen fra september 2022 at de 10 pst. rikeste fikk dobbelt så mye fra statens strømstøtte i vintermånedene som de 10 pst. fattigste. Analyser NRK publiserte i forrige uke, viser det samme. NRK slår fast at de som har fått mest i støtte, er de som tjener best og har redusert strømforbruket minst. Vi kan bedre enn dette. Derfor har vi i Miljøpartiet De Grønne i dag fremmet et løst forslag med følgende ordlyd, som har blitt referert til tidligere: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ny og mer sosialt rettferdig strømstøtteordning som er innrettet slik at høyinntektsgrupper ikke mottar mer av felleskapets midler enn andre.» Vi takker alle partiene som støtter forslaget. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener først og fremst at dette bør løses ved å betale ut en lik sum til alle, slik at insentivene til energisparing ivaretas, samtidig som midlene fordeles bedre. Med dette tar jeg opp Miljøpartiet De Grønnes forslag.

[10:43:56]: Dette er en gjenganger. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har diskutert strømstøtteordningen – enten endringer eller en forlengelse av den. Jeg tenkte jeg skulle starte med det positive. Jeg synes det at

at den langt på vei svekket helsen og ga psykisk uhelse ved at en gikk rundt og bekymret seg i stor grad: Kan jeg sette på vaskemaskinen nå? Må jeg gå og skru ned varmekablene på badet akkurat nå? Det skaper en stor usikkerhet og frustrasjon hos veldig mange. Jeg synes denne endringen bidrar til å skape mer trygghet rundt ordningen.

mens de som har lav inntekt, og som vi mener trenger bedre støtte, vil kunne få det. Det betyr at hele ordningen blir mer solidarisk, så jeg mener regjeringspartiene og SV bør tenke på det.

men det er utsikter som tyder på at det ikke kommer til å skje. Det er knapphet på strøm, det er gassutfordringer, og det er den europeiske situasjonen. Det er lite som tyder på at vi får veldig lave strømpriser. Det betyr at vi må ta

treffe det faktiske forbruket på samme måte, men hvis vi skal ha en ordning som varer over lang tid, må en i hvert fall gå de rundene. Der ligger hovedansvaret på regjeringen, som har muligheten til å gjøre disse

[10:47:12]: Da olje- og energiministeren først var ute i viktig oppdrag, var det hyggelig å få lov til å komme hit og diskutere nettopp denne saken. Strømstøtteordningen er en sak jeg er stolt over at regjeringen har fått på plass. Den har fungert som en viktig mekanisme for å gi husholdningene mer forutsigbarhet og trygghet for egen økonomi. Det var viktig at ordningen kom på plass raskt da den kom, og det er riktig og bra at ordningen har blitt forlenget og forbedret i en rekke omganger. Ordningen er ikke minst forsterket siden sist vintersesong, siden vi fra 1. september gjorde om ordningen til å basere seg på strømprisene i hver enkelt time, i tillegg til at støttegraden ble økt til til 90 pst. hele året. Det har forbedret forståelsen ute blant folk for hvilken støtte man får, og treffsikkerheten til strømstøtteordningen. Folk skal være trygge på at staten stiller opp, og staten skal stille opp så lenge det er behov for det. Regjeringen foreslo tidligere i år å forlenge ordningen også ut 2024 som en timesbasert løsning, med fortsatt støttegrad på 90 pst. hele året. Samtidig foreslår vi at terskelverdien prisjusteres til 73 øre. I proposisjonen vi behandler i dag, foreslås det at den midlertidige loven om strømstønad endres i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett, det mener jeg er riktig, gitt at det skal reflektere det nivået som ordningen skal gi dekning for over tid. I tillegg foreslås det en lovteknisk endring i strømstønadsloven. Det handler om at det i forbindelse med innføringen av timesoppløst beregning var noe usikkerhet knyttet til innføringen av den ordningen – om systemutviklingene hos nettselskapene ville gå raskt nok til at timesbasert strømstøtte kunne iverksettes allerede fra 1. september i år.

og har vært et problem de siste årene, med importert inflasjon via energipriser, drivstoff og generell prisstigning på det meste av innsatsfaktorene.

som en komponent, hvor den hadde vært vesentlig høyere hvis ikke strømstøtten hadde vært såpass høy. Det skulle gjerne vært enda bedre, men i fjor anslo anslo man at inflasjonen ble redusert med ca. 40 prosentpoeng på grunn av strømstøtten. Kan statsråden svare på om svekkelsen av strømstøtten reduserer eller øker inflasjonsimpulsen? Statsråd [10:50:48]: Det er riktig som representanten sier, at energipriser er en del av beregningen for inflasjon, med det er viktig å huske på at inflasjonen er et uttrykk for den generelle prisveksten i samfunnet vårt. Uavhengig av energiprisene bidrar strømstøtten med penger inn i økonomien, noe som påvirker aktivitetsnivået i Derfor er det også viktig at man tar med seg det når man beregner hvilken effekt strømstøtten i praksis vil ha. Jeg mener det er bra at vi har en strømstøtte som bidrar til å dempe den krevende situasjonen vi har hatt knyttet til høye strømpriser. Jeg mener det er bra at ordningen har en innretning som gir god forutsigbarhet, men det er ikke først og fremst i utslaget på inflasjon jeg mener strømstøtteordningen er viktig. Den er viktig fordi den legger til rette for at folk kan

og vanskeligere å betale ettersom alle andre kostnader nå har gått opp og sparekontoene begynner å tømmes mer og mer. Vi leser nå at alt det husholdninger la seg opp under koronapandemien på grunn av redusert aktivitet, reduserte

Det skal være forutsigbarhet for folk, man skal kunne betale strømregningene sine, men samtidig skal strømstøtteordningen være med og motivere til f.eks. en del av de energisparetiltakene som vi vet er avgjørende for å frigjøre kraft framover, bedre kraftbalansen vår og sørge for at vi kan få gjennomført mange av de klimatiltakene som vi vet kommer til kreve mer fornybar kraft i framtiden. Jeg mener den terskelverdien vi har nå – som altså i praksis, i reelle priser, er en videreføring av det nivået vi har hatt – er en riktig terskelverdi å ligge på.

Stortinget kommer nå til å fatte vedtak om støtte ut 2024, og så vil en sikkert komme tilbake igjen til behov for forlengelse. Som jeg var inne på i mitt innlegg, mener jeg at strømstøtten har vært en viktig ordning på kortere sikt, noe som måtte komme på plass raskt, og som en valgte en modell for. oss har foreslått ulike alternativer til den, men nå er denne valgt, og vi har i dag også forslag om å forbedre den enda mer. Men det til side: Hva tenker statsråden framover? Er det behov for å se på alternativer og andre typer insentiver i ordningen, eller er det eventuelt bare å forlenge denne ordningen, og ferdig med det? Re- gjeringen vurderer fortløpende hva som er de rette virkemidlene i møte med den krevende energikrisen man har hatt. Det er jo viktig å huske på hvorfor prisene har vært høye. Prisene har vært høye fordi det har vært mangel på energi i Europa samlet sett, som også har påvirket oss. Det krever mange ting av oss. Det krever mer kraft, mer nett mer enøk, for å ta det som et konkret eksempel. Der har man gjennomført tiltak for å være med og bidra til å utløse det. På biten som gjelder mer enøk, har det skjedd en stor satsing, bl.a. gjennom statsbudsjettet, inkludert den den enigheten som regjeringspartiene kom fram til sammen med SV. Det mener jeg er kjempepositivt. Det bidrar til å utløse en del av det sparepotensialet som vi vet finnes. Vi har sagt at det skal være en strømstøtteordning så lenge det er behov for det, men nøyaktig hvordan den skal være, har vi ikke forhåndskonkludert på. Det bør man vurdere fortløpende over tid, etter hvert som man ser hvordan ting utvikler seg. Lan Marie Nguyen Berg

[10:55:48]: Jeg lurer på om statsråden har lest fagarbeidene til energikom misjonens rapport og hva de sier om de ulike strømstøtteordningene, for de sier nemlig det samme som har kommet fram i NRK de siste dagene: at regjeringens strømstøtte gir mest til dem som har mest fra før, og at det bidrar til strømsløsing. De anbefaler faktisk strømstøtteordningen som Miljøpartiet De Grønne ved flere anledninger har fremmet i Stortinget, og som man i dag får muligheten til å stemme for å utrede videre. Jeg lurer på: Har statsråden lest energikommisjonens rapport og om arbeidet rundt strømstøtteordningene, og er statsråden villig til å endre strømstøtteordningen til en ordning som er både mer sosialt omfordelende og bidrar til energisparing? Statsråd Andreas Bjelland Eriksen [10:56:35]: Jeg tror statsråden har lest over gjennomsnittlig mye fra energikommisjonen. Det står mye klokt fra energikommisjonen i de forslagene de har. Samtidig skal vi ikke glemme at strømstøtte ikke handler om folk i makro. Det handler om hver enkelt families evne til å kunne betale sine strømregninger. Det som er vanskelig når en utformer en strømstøtteordning, for å lage en ordning som treffer rettferdig for alle typer husholdninger som finnes rundt omkring i landet vårt. Selv om majoriteten av de husholdningene som bruker mye strøm, ikke typisk er i lavinntektsgrupper, vet vi også at det er familier som bor i trekkfulle, krevende hus, som ikke har midler til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak på kort sikt, og som har behov for at strømstøtteordningen er innrettet sånn som den er i dag. Derfor mener jeg at den utformingen man har, er klok akkurat nå.

Det kan vera greitt å pusta litt innimellom. Det er slik at både Høgre og dei fleste andre partia ønskjer at rimeleg kraft skal vera eit konkurransefortrinn for norske hushald og norske bedrifter, og det har me meint lenge.

då fungerer ikkje marknaden, når me ikkje er i stand til å tilfredsstille etterspurnaden ved å produsera ny kraft, og me heller ikkje er i stand til å føra krafta fram dit det er etterspørsel. Så lenge me ikkje klarer å la marknaden fungere

Jeg tror de fleste vet at jeg er en varm tilhenger av markedsstyring på de aller fleste områder, men strøm til det norske folk, husholdninger og bedrifter er noe ganske annet enn vanlige varer og tjenester. Det er nesten slik at jeg ønsker meg tilbake til debatter jeg har vært med i i dette hus tidligere, hvor det var Stortinget som fastsatte prisen på strøm,

«Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan Kongen fastsette: 1. vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår.» Kongen og regjeringen har altså makt, hvis det er samfunnsmessig forsvarlig, og det er det i realiteten nå. I § 2 står det: «Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.» interesser.» Produksjonskostnadene for kraft, for strøm, varierer vel mellom 5 øre og kanskje opptil 15 øre, og så selger man den for flere kroner Selvsagt er det urimelig. Vi har fremdeles nok kraft, hvis vi passer på at den norskproduserte kraften benyttes i Norge. Det er fullt mulig å regulere eksporten av kraft. Så kommer man alltid og sier at vi også må kunne importere kraft når det er vanskeligheter hos oss. Det er i tilfelle per døgn og sånt. Vi har hatt mer enn nok kraft, og den er regulerbar. I tidligere tider, da vi ikke hadde disse utenlandskablene, var det ikke noe problem, for denne varen, kraften, kunne ikke transporteres ut av landet. Derfor hadde vi lave priser i Norge. Det var jo en av de få fordelene Norge hadde fra naturens side. Det er helt vanlig markedstenkning at alle benytter seg av de fordeler man har, for å veie opp for ulempene. Det er helt meningsløst at kraft i Norge koster over 50 øre/kWh. Prisen burde vært nede der den var i gamledager, og det er merkverdig at Arbeiderpartiet sitter stille og ikke gjør noe som helst når de har full mulighet gjennom den loven jeg nettopp har referert fra. Sofie

og ikke Fremskrittspartiets forslag om å øke strømstøtten, for det Carl I. Hagen tar til orde for her, er jo en sosialistisk løsning: politisk ring av pris bort fra de markedsliberale europeiske børssystemet. Jeg er hjertens enig med representanten Hagen i det.

grunnen til at vi har høye strømpriser i dag, er at vi ikke har bygget ut nok vindkraft. Det er feil. Vi har kraftoverskudd i Norge i dag. Grunnen til at vi har høye strømpriser nå, er ikke at det er mangel på kraft i Norge. Grunnen til at vi har høye strømpriser i Norge nå, er at vi har prissmitte fra andre deler av Europa, både fra Baltikum og andre steder. I perioder er det via Tyskland, Nederland og Storbritannia, nå er det via Sverige. Poenget med å si dette er at vi egentlig har mistet har mistet kontroll over forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Det er ikke sånn at vi bare kan øke kraftproduksjonen i Norge nå og så vil prisene gå ned. Vi har så enorm prissmitte fra store europeiske markeder at vårt tilbud ikke vil matche etterspørselen. Det er en av de kraftpolitiske usannhetene som blir gjentatt igjen og igjen og igjen, særlig fra regjeringen og Arbeiderpartiet, men også fra Høyre: at vi bare kan bygge oss ut av de høye strømprisene. Det stemmer ikke. Vi er nødt til å regulere kraftproduksjonen og distribusjonen, sånn som representanten Hagen var inne på. Vi er nødt til å sette prisen på en annen måte. Vi er nødt til å regulere kraftutvekslingen at det blir en reell utveksling, og ikke er en ren prissmitte og stadig mer eksport, særlig gjennom de nye utenlandskablene. Problemet med kraftpolitikken i dag er mangelen på politisk regulering og mangelen på politisk kontroll, ikke først og fremst kraftmangel. Det kan vi selvfølgelig få. Det er fullt mulig, men problemet med de høye prisene henger sammen med prissmitten. Det koster fortsatt under under 12 øre – konsesjonskraftprisen for 2023 er 11,77 øre kilowattimen. Det er snittprisen for hva det koster å produsere kraft i Norge i dag.

Det er ikkje kapasitet til å få det til, men dei skal frakte straum ut på plattformene, så skal dei sende gassen til Europa, og så skal dei produsere straum i Europa, for det kan ein ikkje produsere på gassplattformene i Noreg, nei, for det er ei eiga atmosfære. Ein må sende det til Europa, og så må ein lage straum der og sende han tilbake til Noreg – det er heilt ok. Eg stilte spørsmål til ein tidlegare statsråd om vedkomande kunne garantere at det ikkje var straum frå norsk gass som vart send til Europa, laga straum av i Europa og send tilbake til Noreg, og som eventuelt kunne kome ut på plattformene.

i staden for at vi skal føre dei tilbake til næringslivet og innbyggjarane. Ja, eg kan puste innimellom i innlegget mitt. Eg klarer faktisk det – til representanten frå Høgre – men det er vanskeleg å puste for næringslivet langs heile kysten og i distrikta fordi det blir ført ein politikk som rammar næringslivet brutalt.

[11:12:16]: Det må være lov å si at det er litt spesielt å høre Fremskrittspartiet, som da de hadde olje- og energiministeren selv, argumenterte for dyrere strøm og for utenlandskabler, og som nå, i opposisjon, ikke liker konsekvensene av de tingene som de selv har vært med på. Hadde man den gang vært litt mindre markedsliberalere og litt mer opptatt av hvordan man kunne lage gode innramminger, ja, så hadde vi kanskje f.eks. den styringsmekanismen som regjeringen jobber med å få på plass. Det er noe med å være med og stå opp for de vedtakene og den politikken man har stått for når man selv har hatt makt.

Men det snakkes her som om Norge på en måte har konkurransevilkår som alle trekker i feil retning, at alt er krevende og vanskelig i Norge. Det er jo heller ikke riktig. gode rammebetingelser for sin industri, selv om det også er en situasjon i Norge nå som er krevende for deler av industrien, på samme måte som det er det i resten av verden. Det er også uriktig å framstille det som at Norge ikke fortsatt har gode rammevilkår når det gjelder kraft. Selv i en situasjon hvor vi er blitt påvirket av energiprisene i Europa, har Norge et fantastisk kraftsystem. Vi har f.eks. lavere systemkostnader ved å drive det kraftsystemet enn nesten noe annet land. Vi kan bygge det kraftsystemet vi vil, over tid, og regjeringen har en offensiv politikk for å være med og møte den situasjonen vi har vært i, og sørge for at vi skal ha lave og forutsigbare kraftpriser i framtiden. har nevnt, vi har strømstøtten, som er bakgrunnen for denne saken, og vi har ikke minst en betydelig styrking på energimyndighetssiden, som burde skjedd for lenge siden, og som legger bedre til rette for at vi kan bygge ut kraft og nett raskere. Så det skjer mange ting for å bidra til det. Vi kan til og med være med og vedta akkurat de terskelverdiene vi vil, gitt hvilke innslagspunkt man mener er riktige. Vi må likevel leve med konsekvensene av valgene vi tar. Hvis vi vedtar at prisene skal være på nivåer som f.eks. stanser all utbygging av det som egentlig er lønnsomme fornybar energi-prosjekter, er det også et valg om å stoppe utviklingen av rammevilkårene for norsk industri. Det tror ikke jeg er riktig. Jeg tror ikke det er riktig å gå tilbake til fortiden. Regjeringen ser seg ikke bakover, vi ser framover, og det er utgangspunktet for den offensive energipolitikken vi fører. Aleksander Øren

frå Europa gjennom auka tilknyting gjennom utanlandskablar. Det har skjedd under ulike regjeringar. Regjeringa som er i dag, har stoppa nokre av desse prosjekta, nettopp fordi ein har frykta høgare straumpris. for Senterpartiet og regjeringa sin del er det ikkje eit optimalt system ein har i dag, med dei store variasjonane i pris. Difor sette ein i gang eit arbeid med straumprisutvalet, der ein gav ei rekkje utgreiingsoppgåver.

eit anna element: Det blir alltid diskutert med utgangspunkt i spotpris. No er det jo slik at det berre er to tredjedelar av straumen som blir omsett i Noreg som går via spotmarknaden. Ein tredjedel av straumen går via fastprisavtalar eller andre typar avtalar.

[11:18:18]: Nå skal jeg forhåpentligvis ikke dra debatten veldig mye lenger ut, men jeg skal opp hit for å minne statsråden og andre på at det var Stoltenberg og Åslaug Haga som startet prosessen med de siste utenlandskablene. Hvis man skal fordele skyld og snakke om hvem som har ansvar for å koble oss tettest mulig til Europa, er det nok flere som må må dele ansvaret. Fremskrittspartiet var med på det, og det er også riktig at det ble uttalt at strømprisene var ønsket litt høyere, men det var snakk om noen få øre. Det vi ser nå, er utilsiktet og uakseptabelt. har også blitt dratt fram, og disse siste kablene blir da grunngitt med forsyningssikkerhet. Det er med respekt å melde uriktig. Da vi var tilknyttet i Norden, hadde vi den optimale forsyningssikkerheten, med vannkraft i Norge og kjernekraft i Sverige, og vi hadde et optimalt system Det vi nå ser, er at man først går inn i 2022 med breddfulle vannmagasiner – det renner over – før man klarer å eksportere helt ukritisk og enorme mengder, og så går ned til gult nivå hos Statnett, altså fare, og mulighet for disse sakstiltakene for å redusere eksport og forbruk.

Som en kuriositet kom dette fram i et intervju med VG i forrige uke, der jeg sa at regjeringen kommer til å skylde på styringsmekanismen og bruke den som forsvar for at de allerede har gjort noe, men dette viste seg ikke engang å ha kommet fra regjering til storting. Det er jo først på plass neste vinter. Strømpriser er meget viktig for Norge, for norsk næringsliv og norsk industri. Vi har vesentlig høyere arbeidslivskostnader per arbeidstaker i Norge. Industrien sliter, og vi må ha en politikk som tar til orde for å redusere prissmitten fra Europa. For å eliminere den må vi ha et enormt overskudd, og det er det meget lite sannsynlig at det blir noe av. Vår regulerbare kraft gjør at vi er godt rigget og utstyrt når vi har problemer og ulemper, men det gjør også at vi får en høyere vedvarende pris. Det som er sikkert, er iallfall at Fremskrittspartiet mener at ren, rimelig kraft har vært et av våre konkurransefortrinn i hundre år, og vi kommer til å føre en politikk som legger til rette for at det fortsetter å være det de neste hundre årene.

Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg om humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen og tilby dem helsehjelp (Innst. 116 S (2023– 2024), jf. Dokument 8:43 S (2023–2024)) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Christian Tybring-Gjedde,

2023 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve, Per-Willy Amundsen, Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å liste Hamas som terrororganisasjon (Innst. 43

Jeg mener at de forslagene vi behandler i dag, viser at dette er en krise som må håndteres her og nå, fra time til time og dag til dag. Det er veldig vanskelig å se langt fram i tid i denne helt forferdelige krigen som utspiller seg. Det er sikkert fristende for flere politikere, men det er veldig farlig dersom vi hopper på forenklede løsninger. Det tenker jeg blir veldig viktig i fortsettelsen også, for dette kommer til å være et hovedtema i norsk utenrikspolitikk i tiden som kommer. Så til dagens tre forslag. Det ene er et forslag om å erklære Hamas som en terrororganisasjon. Og det er ingen tvil: Hamas er ansvarlig for det grusomme terrorangrepet 7. oktober og er utvilsomt en

Norge har ingen egne lister over noen organisasjoner, land eller personer. Vi forholder oss til FNs liste, og det mener vi fra regjeringspartienes side at vi skal fortsette å gjøre, bl.a. av hensyn til det viktige freds- og forsoningsarbeidet som Norge driver med. Det er kommet et forslag fra Fremskrittspartiet om å fryse all støtte til de palestinske selvstyremyndighetene. Jeg mener det er et helt absurd forslag som er med på å straffe hele det palestinske folk for det som var Hamas’ terror. Det vil bare bidra til å forsterke konflikten ytterligere,

Jeg vil også minne om at det knapt er noen bevegelser som har vært en større utfordrer til Hamas enn nettopp de palestinske selvstyremyndighetene. Det har tidvis vært borgerkrig mellom Fatah og Hamas, så de eneste som ville vinne på den politikken som foreslås her i dag, dag, er nettopp Hamas. Både vanlige palestinere og vanlige israelere ville tape på det. Dette er et eksempel på at norsk Midtøsten-politikk styres svært dårlig av spontane utspill. utspill. Vi behandler også et forslag fra Miljøpartiet De Grønne om medisinsk hjelp til palestinske barn, og jeg vil takke komiteen for en rekordrask behandling av forslaget. Jeg tror vi alle sammen er enige om at det haster for Gazas barn. Det er knapt til å fatte de enorme lidelsene de nå går igjennom, med tusenvis av drepte og enda flere som har mistet familie og foreldre. Vi kan bare tenke oss hva det gjør med et barn å ha opplevd denne forferdelige krigen, i tillegg til den akutte mangelen på mat, vann og medisiner. Det må være som å leve i et mareritt. Jeg vil takke utenriksministeren for at han er så tydelig på at Norge skal stille opp, at vi stiller opp i dag og skal fortsette å stille opp for Gazas befolkning, og spesielt for barna. Nøyaktig hvilken måte vi skal gjøre det på, er veldig dårlig egnet til å bli vedtatt på Stortinget, nettopp fordi situasjonen endrer seg så mye fra time til time. Jeg vil allikevel takke Miljøpartiet De Grønne for å reise debatten, for det er fint å ha en politisk debatt rundt hvordan Norge best kan stille opp. Det aller viktigste er å få slutt på krigen og de forferdelige krigshandlingene. Akkurat mens vi sitter her, i dag, er våpenhvilen opphevet gjennom helgen. Vi vet at mens vi sitter her, hagler bombene, og det foregår forferdelige lidelser. Det er avgjørende å få hjelp inn og få de mest skadde ut. Akkurat nå er det ikke mulighet til noen av delene. Derfor var Norge det første landet i Europa som fordømte

Derfor er det ikke mulig å evakuere pasienter til Norge, og det er heller ikke det som etterspørres. Jeg er veldig glad for at regjeringen er veldig framoverlent og ser alle scenarioer i framtiden, og har undersøkt og fått bekreftet at det er et norsk medisinsk evakueringsfly som kan benyttes dersom det er mulig, og et ønske og behov. en stemmeforklaring: Vi stemmer i dag mot de forslagene som fremmes fra andre partier, ikke fordi vi er motstandere av dem, men fordi regjeringen allere de gjør dette. Til å øke bistanden, f.eks., er det å minne om at regjeringen har tidoblet bistanden til regionen siden krigen startet, og vi vil hele tiden se på nye måter å bidra ytterligere

Da Hamas gjennomførte terrorangrepene 7. oktober, visste de utmerket godt at Israel kom til å slå hardt tilbake. Det hindret dem ikke. På den annen side har Israel, som har en selvsagt rett til å forsvare seg, gått for langt. Bombingen av Gaza de siste månedene er av en intensitet som savner sidestykke i moderne historie. Det er helt uakseptabelt at Israel har latt altfor lite mat, medisiner og drivstoff slippe inn på Gaza for å avhjelpe sivil nød. Dette er vi langt fra alene om å si. USAs utenriksminister, Blinken, besøkte Israel i forrige uke og gjorde det klart at de store dødstallene og den massive tvungne forflyttingen av mennesker fra nord til sør i Gaza ikke må gjenta seg, og at Israel må ha en plan for beskyttelse av sivile før de gjenopptar kamphandlingene. Vi er selvfølgelig særlig bekymret for barna i Gaza. Jeg forstår intensjonen som ligger bak forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om humanitær innsats for å evakuere skadde barn fra Gaza og tilby dem helsehjelp i Europa. Jeg mener imidlertid at vi som folkevalgte har en forpliktelse til å vurdere hvordan vi kan benytte begrensede midler til å hjelpe flest mulig best mulig. Da veier det tungt at de humanitære organisasjonene selv mener at det vil være mer effektivt å arbeide for å få mer hjelp inn til Gaza enn å hente flere ut. Så må regjeringen kontinuerlig revurdere hva som virker best. Jeg registrerer også at utenriksministeren har fått klarhet i at vi vil kunne tilby noe medisinsk evakueringskapasitet med fly uten at dette går ut over tilbudet til skadde ukrainere. ukrainere. Når det gjelder forslaget om å fryse bistanden til palestinske selvstyremyndigheter, mener Høyre at det er en svært dårlig idé. Det finnes ikke noe realistisk alternativ til en tostatsløsning. Skal tostatsløsningen tostatsløsningen kunne fungere, må de palestinske selvstyremyndighetene ha institusjoner som er i stand til å administrere en stat, og det klarer de ikke uten bistand. Selvstyremyndighetene er allerede svake på Vestbredden, og med kutt i bistanden vil de bli enda svakere. Jeg er imidlertid helt enig med forslagsstillerne i at det er viktig at regjeringen sørger for en grundig gjennomgang av norsk bistand til Palestina for nettopp å sikre at norske midler ikke

Selv om han brukte overraskende lang tid på å komme fram til den konklusjonen, har til og med statsministeren slått fast i denne sal at Hamas er en terrororganisasjon. Hamas utøver brutal vold med mål om å ramme sivile, og Hamas tar ingen hensyn til krigens folkerett. Så har Norge den tradisjonen vi har når det gjelder offisiell listeføring, nemlig at vi følger FNs sanksjoner og vurderer andre lands og organisasjoners sanksjoner fra tilfelle til tilfelle. Vurderingen av en eventuell listeføring av Hamas som utløser tiltak eller sanksjoner, ligger hos regjeringen. Marit

[11:32:38]: Den tilspissede situ- asjonen i Midtøsten er veldig alvorlig, og de mange lidelsene som vi ser i Gaza, på Vestbredden og i Israel, gjør et sterkt inntrykk på oss Det vi behandler i dag, er tre ulike, men også litt sammenflettede forslag, som alle tar utgangspunkt i det som har skjedd fra 7. oktober og fram til i dag. Når en står overfor en slik konflikt, der det er vanskelig å se hvordan dette kommer til å utvikle seg videre, og også om konflikten kan komme til å spre seg, må jeg si at jeg kanskje synes at en styring gjennom representantforslag, Dokument 8forslag, i Stortinget, ikke er veldig hensiktsmessig. Regjeringen har vært tydelig på sin støtte til både den palestinske og den israelske sivilbefolkningen. For oss er respekten for folkeretten og FN-pakten hjørnesteinen i utenrikspolitikken, og vi har vært tydelige overfor begge parter om at folkeretten må respekteres. Den 7. oktober innvarslet et historisk vendepunkt i denne konflikten. Det er Hamas som bærer ansvaret for de terrorhandlingene som de har utført, og for å ha startet den alvorlige omdreiningen i denne konflikten. Regjeringen har på det sterkeste fordømt Hamas’ angrep rettet mot Israel den 7. oktober, og jeg er glad for at regjeringen har vært så tydelig på at en organisasjon som har planlagt, gjennomført og tatt ansvar for denne typen handlinger, er en terrororganisasjon.

Vi føler alle avmakt overfor det vi nå ser utspille seg i Gaza. I en slik konflikt er det bestandig de sivile som rammes hardt. Et angrep og en blokade av Gaza og den sivile befolkningens forsyning av elektrisitet, mat, vann og drivstoff rammer alle, og det rammer sjølsagt de mest sårbare aller mest. Det som nå skjer, er derfor et brudd på humanitærretten. Israels militære aksjoner har gått altfor langt, og det er grunn til å fordømme den blokaden og de angrepene som Israel nå gjennomfører på Gaza. Norsk bistand har historiske røtter, og Norge har siden Oslo-avtalen ledet den internasjonale giverlandsgruppen som gir bistand til Palestina. Norsk bistand støtter opp under rammebetingelser for en tostatsløsning, og for kort tid siden kunngjorde regjeringen at Norges humanitære støtte, både gjennom tilleggsbevilgninger og omprioriteringer, skulle øke. Norge har økt bistandsbevilgningene til sivilbefolkningen i Gaza i flere omganger. Før 7. oktober hadde vi utbetalt 68 mill. kr til humanitær innsats. Ved krigsutbruddet ble det bevilget nye 200 mill. kr, og i slutten av november offentliggjorde regjeringen en støtte på ytterligere 370 mill. kr i inneværende år. Jeg opplever derfor at det som mindretallet ber om i forslag nr. 1, allerede er innfridd, i den forstand at en fra norsk side har økt bistanden gjennom hele høsten. Det er sjølsagt at en fra norsk side også vil følge situasjonen framover og øke støtten dersom det er mulig og gjennomførbart. Så langt er kapasiteten til behandling av skadde i regionen stor sammenlignet med dem som blir evakuert, for utfordringen er jo at få blir evakuert. Det finnes kapasitet tilgjengelig for et mulig evakueringsfly, og en enstemmig komité ber regjeringen vurdere å bidra med det dersom situasjonen skulle tilsi det. De norske bistandsbevilgningene går både til humanitær hjelp, til institusjonsbygging og til ulike former for helsestøtte, noe som er helt avgjørende slik som situasjonen er på bakken akkurat nå.

Norske bistandspenger har aldri gått til Hamas, verken direkte eller indirekte, og i dagens situasjon med de store humanitære behovene vi ser på Gaza, vil det være helt galt å fryse hjelp. I tillegg er det viktig å unngå at de palestinske selvstyremyndighetene kollapser, og at Vestbredden destabiliseres. Det vil kunne få tragiske følger. At man derfor i den krisesituasjonen vi i dag står i, foreslår å fryse bistanden, framstår som helt uforståelig.

(FrP) [11:37:25]: Tre sa- ker på 5 minutter – det er ikke akkurat enkelt når vi skal snakke om denne krigen. Men la oss ha et bakteppe: Israel hater ikke. Israel er livredd for sin egen sikkerhet. Det bor ni millioner mennesker i Israel, og av disse er sju millioner jøder. Det finnes totalt tolv millioner jøder i hele verden. Disse var lenge et uoverkommelig problem for de nesten én milliard muslimene som bor i nærområdene.

ikke har akseptert noen forslag til fred. Hamas utførte ikke dette fordi det var en krig; de gjorde det fordi ofrene var jøder. Kampen mot jøder har igjen blitt ideologisk og fanatisk – ikke bare mot jøder i Israel, men mot jøder over hele verden. Det finnes kun 1 200 jøder i hele Norge, og disse utsettes i dag for alvorlig antisemittisme og mobbing. Forslaget som vi diskuterer i stortingssalen i dag, er akkurat et slikt forslag som skaper den formen for mobbing og fare for jøders sikkerhet i Norge. Slik sett burde denne salen skamme seg – og ikke blande seg inn i en krig som setter 1 200 jøder i Norge i fare.

Det er kriger over hele verden. Engasjementet for akkurat denne krigen er helt ekstremt. Det er ikke et engasjement for andre kriger på denne måten. Det står ikke 5 000 mennesker på Eidsvolls plass fordi det er krig i Jemen. på grunn av denne konflikten, og de står der akkurat fordi det er jøder. Det er derfor de står der ute og roper. Hvorfor skal Norge spille denne rollen? Hvorfor skal Norge, her oppe i nord, spille den rollen? Hva er det vi har med den krigen å gjøre, bortsett fra at vi har fremstilt oss selv som fredsskapende over hele jordkloden, og ikke minst i Midtøsten? Helt siden 1993 har vi feilet i den konflikten, og vi holder på ennå. Vi har brukt 12,5 mrd. kr på støtte til denne konflikten og til selvstyremyndighetene, støtte som vi mener det er på tide at vi fryser. Det er ikke et uansvarlig forslag, det er et helt riktig forslag, for pengene går til korrupsjon, noe The Economist har dokumentert flere ganger. Disse pengene går ikke til å gjøre det bedre i de palestinske selvstyreområdene eller på Vestbredden,

Hvorfor skulle vi ta skadde barn i Gaza til Norge når kompetansen finnes i nærområdene? De vil ikke ta dem imot

også. Dette er ikke vårt ansvar, og vi burde heller ikke blande oss inn på den måten, noe som kan skape store konflikter for de jødene som bor i Norge i dag. Man kan være så barmhjertig man bare vil.

Man skal forlate prinsippet med å si at en terrororganisasjon er en terrororganisasjon og listeføre dem som en terrororganisasjon – i motsetning til alle andre EU-land i Europa, som

Det er helt urimelig. Nå er det på tide at vi våkner opp og ser korrupsjonen knyttet til de pengene vi sprøyter inn i området. Det hjelper ingenting, det blir ikke fred, det blir ikke forsoning – det blir mer korrupsjon og ingen styring og kontroll i det hele tatt. Vi burde ikke holde på med det vi gjør i Midtøsten. Vi har ikke kompetanse, kultur eller noe grunnlag for å skape fred i Midtøsten (presidenten

[11:42:53]: Etter Hamas sitt ter- rorangrep på israelske sivile den 7. oktober må ein kunna seia at Israel har overoppfylt den gamaltestamentlege ideen om auge for auge, tann for tann så til dei grader. 1 200 israelarar vart drepne den dagen, og over 200 vart tekne som gissel. Etter det er over 16 000 palestinarar drepne, og endå mange fleire er alvorleg skadde. 1,8 millionar er drivne på flukt, noko som utgjer rundt 80 pst. av befolkninga i Gaza. Helsepersonell og skular vert på ingen måte spart av Israels intense bombing.

Lynn Hastings, som er FNs humanitære koordinator for dei okkuperte områda, seier at moglegheitene til å fortsetja å gje naudhjelp til folk i Gaza er ikkje-eksisterande: Om mogleg er eit endå meir helvetesaktig scenario i ferd med å utspela seg, eit der humanitære operasjonar ikkje lenger kan operera. Dei tre sakene me behandlar i dag, har heilt ulike utgangspunkt og peiker i heilt ulike retningar. Ingen av forslaga handlar om å få slutt på krigen, som jo er det som verkeleg trengs. Det som trengs, er ei omgåande og varig våpenkvile, oppheving av blokaden, frigjeving av dei israelske gislane og palestinske fangar og massiv naudhjelp til folk på Gaza. må ein ha politiske forhandlingar som kan føra til ein varig fred utan okkupasjon og apartheid, saman med ein massiv innsats for gjenoppbygging av Gaza. Ingen av sakene i dag handlar direkte om dette. To av forslaga vil tvert imot kunna ta oss i feil retning. Forslaget om å frysa bistanden til dei palestinske sjølvstyresmaktene ville, om det vart vedteke, gjere vondt verre for palestinarane på Vestbredden. Det ville gått hardt ut over helse, utdanning og sikkerheit, det ville destabilisert situasjonen endå meir og ført til ein endå farlegare situasjon. Eg er forundra

SV føreslår – tvert imot – at Noreg bør auka støtta til organisasjonar som kan motverka polarisering og ekstremisme, nemleg israelske og palestinske menneskerettsorganisasjonar. Ei av dei tre sakene me har til behandling, vil i alle fall vera eit bidrag til å avhjelpa situasjonen for nokre av dei som har det aller verst akkurat nå. Eg vil takka Miljøpartiet Dei Grøne for å fremja eit forslag om humanitær innsats for å evakuera skadde barn i Gaza og tilby dei helsehjelp. SV støttar intensjonen i dette forslaget, for det er openbert at sjukehusa og helsepersonellet i Gaza no ikkje kan ta seg av dei svært mange barna og vaksne som er hardt skadde. Talet på skadde menneske er i seg sjølv altfor stort. I tillegg veit me at intens bombing – òg av sjukehus og andre helsefasilitetar – saman med ein fullstendig blokade har ført til kollaps i helsetenestene. Noreg må difor gjera alt me kan for å hjelpa til i behandlinga av skadde palestinarar. Det er eit stort behov for meir helsepersonell i Gaza, etter at lokale legar og sjukepleiarar har jobba døgnet rundt i vekevis. Det er òg eit stort behov for medisinsk utstyr, og arbeidet med å sikra dette må forsterkast. Men den hjelpa som har kome inn i Gaza etter at krigen braut ut, er langt frå nok til å dekkja behova. Evakueringa av hardt skadde palestinarar må difor òg vera ein del av løysinga. Det må samtidig følgjast av ein klar avtale med israelske og egyptiske styresmakter om at dei skal få venda heim til Gaza etter at behandlinga er avslutta.

[11:48:08]: Å stå her og diskute- re helsehjelp og humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen kjennes brått tomt, all den tid bombene regner over Gazastripen. I dag kan vi lese at angrepene på Gazastripen det siste døgnet har vært blant de tyngste så langt. Det trengs ingen pause i bombingen, det trengs en varig våpenhvile. Det som nå utspiller seg på Gazastripen, er forbrytelser mot menneskeheten. menneskeheten. Det er ikke mine ord; det er en gruppe FN-eksperter som sier dette, referert av FNs høykommissær. Det står om vår menneskelighet. Jeg er glad for at jeg tilhører flertallet i denne salen som ønsker å anerkjenne Palestina, som ønsker stopp i bombingen, som ønsker å heve blokaden og å arbeide for palestinernes frihet. Folket i Gaza må få vann, mat, medisiner og andre livsnødvendigheter. Jeg er glad for at jeg er på lag med LO, hjelpeorganisasjoner og alle som tar til gatene for å vise sin solidaritet med det palestinske folk. folk. Vi har fått hjerteskjærende beskrivelser fra helsepersonell som redder liv og behandler lemlestede mennesker. Disse organisasjonene må få bedre kår. Sykehus og ambulanser er bombet, det trengs medisinsk utstyr og folk inn på Gazastripen. Folk som ikke kan behandles der, må få annen nødvendig hjelp. Rødt er også glad for at Miljøpartiet De Grønne har fremmet sitt forslag, og vi støtter intensjonen i det som er foreslått.

Rødt foreslår å øke støtten til humanitære organisasjoner, finansiere medisinsk utstyr og evakuere særlig skadde til Europa – og da eventuelt Norge – hvis det trengs. trengs. Det som nå utspiller seg på Gazastripen, startet ikke 7. oktober. I 75 år har Israel okkupert Palestina. I 75 år har palestinere blitt fordrevet. Vi i Rødt ønsker at krigsforbrytelser skal etterforskes, og at Israel skal møtes med straffereaksjoner. Derfor har vi fremmet en lang rekke tiltak om det. Egen listeføring av Hamas og struping av bistand står Fremskrittspartiet heldigvis ganske alene om. Virkeligheten slik den beskrives av Tybring-Gjedde, er representanten også ganske alene om. Å strupe støtten til palestinere er feil medisin, for ingen kan bombes til frihet. Det finnes bare politiske løsninger på dette.

Vi kan gi nødvendig helsehjelp, slippe inn helsehjelp, slippe ut folk som trenger helsehjelp, og vi kan bygge opp alle initiativ som gir håp om likeverdige rettigheter for israelere og palestinere. Guri

[11:52:03]: At våpenhvilen nå er brutt og krigshandlingene gjenopptatt i Gaza, er dypt tragisk. Over 80 pst. av befolkningen er nå tvunget på flukt. FN rapporterer at over 15 000 mennesker har blitt drept, mens over 40 000 er såret siden konflikten startet. I en desperat kamp for å overleve blir Gazas innbyggere bedt om å evakuere til sør, men i går rykket israelske bakkestyrker inn der. Palestinske sivile, kvinner og barn, lever nå i en konstant tilstand av frykt og usikkerhet fordi ingen steder er trygge. Dette er ikke bare en krig, det er en humanitær krise som krever øyeblikkelig handling. For mange uskyldige liv er allerede tapt. Det verste er vissheten om at svært mange av de skadde og døde er palestinske barn. Vi vet f.eks. at barn med svært store brannskader er en gruppe det spesielt haster å gi nødvendig helsehjelp. Vi tar til etterretning at Utenriksdepartementet skriver at det fortsatt er stor nok kapasitet i regionen til å gi helsehjelp til dem som har blitt medisinsk evakuert. Dessverre er det altfor få, men muligheten for hjelp finnes. For oss er det viktig å understreke behovet for at regjeringen følger nøye med på denne situasjonen. Det viktigste for oss er selvfølgelig ikke hvor barna får behandling, men at de får det, og at Norge bistår på den måten som gir flest mulig best hjelp så raskt som mulig. Venstre vil stemme for forslagene som handler om å øke støtten til humanitære organisasjoner som gjør livreddende arbeid i Gaza, om å donere og/eller finansiere medisinsk utstyr til sykehus i Gaza og om å ta initiativ til evakuering til Europa eller Norge av spesielt skadde palestinere som ikke kan behandles i Gaza. i Gaza. Når det gjelder bistand til Palestina, mener Venstre det er helt essensielt at vi øker både den humanitære støtten til Gaza og utviklingsbistanden til de palestinske selvstyremyndighetene. I vårt alternative statsbudsjett har vi derfor økt støtten til nødhjelp og humanitær bistand med 370 mill. kr og økt regionbevilgningen til Midtøsten med 250 mill. kr. jeg mener det er dypt uansvarlig og lite målrettet å fryse utviklingsbistanden til Palestina nå. Det har aldri vært viktigere å bygge opp en palestinsk statsmakt som kan ta ansvaret for den palestinske staten. staten. Når det gjelder forslaget om å liste Hamas som en terrororganisasjon, vil jeg først slå fast at Venstre mener at Hamas er nettopp en terrororganisasjon. Angrepet på Israel 7. oktober var brutalt, og det var umenneskelig. Vi mener imidlertid ikke at det er formålstjenlig for Norge å operere med egne terrorlister. Jeg viser derfor til Venstres forslag i saken, der vi foreslår at Stortinget ber regjeringen vurdere å slutte seg til EUs terrorliste. terrorliste. Utenriksministeren har tidligere uttrykt et håp om at krigen kan føre til en ny dynamikk i den politiske prosessen for en tostatsløsning. Det er lov å håpe på det, og det gjør for så vidt også jeg, men det er ingen tvil om at det er en overhengende stor risiko for at krigens enorme sivile lidelser skaper en bitterhet i regionen som gjør en politisk løsning fjernere enn noensinne. Til innlegget fra Christian Tybring-Gjedde om hva det er riktig at Norge engasjerer seg i: Det er nok mange av oss her i salen som mener at vi har et ansvar for å kjempe for fred, frihet og menneskerettigheter på tvers av landegrenser, men man trenger faktisk ikke å være ihuga idealist for å mene at det er riktig å engasjere seg i konflikter og i humanitære kriser. Man kan faktisk være en beinhard realist og kyniker, for det handler også om vår egen sikkerhet. En potensiell storkonflikt i Midtøsten, som det fortsatt er en helt reell fare for at dette utvikler seg til, gjør også vår egen hverdag mer utrygg. Derfor er det helt riktig at Norge fortsetter med et sterkt engasjement inn i denne konflikten, og ikke minst for å avhjelpe den humanitære krisen. Jeg

[11:56:33]: Jeg vil først takke komiteen for å ha hastebehandlet Miljøpartiet De Grønnes forslag om å gi medisinsk hjelp til krigsskadde barn fra Gaza i europeiske land og i Norge. Jeg vil også takke SV, Rødt og Venstre for gode forslag i komiteen, som jeg mener ivaretar intensjonen i representantforslaget som vi fremmet. Jeg er dypt skuffet over at alle de store partiene stemmer imot forslaget. Argumentene for at Norge ikke kan ha en rolle å spille nå for de hardest skadde palestinske barna holder ikke. Mange av disse barna vil ikke få god nok hjelp der de er, eller i nabolandene, som allerede har hundretusenvis av flyktninger å ivareta. siden 7. oktober, ifølge helsemyndighetene i Gaza. Mange av disse barna er svært alvorlig skadet. WHO rapporterer at bare tre av sykehusene i Gaza har kapasitet til å behandle kritiske traumetilfeller eller utføre komplisert kirurgi. Nesten alle sykehus på Gazastripen er nå ute av drift eller fullstendig overbelastet. Barn amputeres uten bedøvelse. I dag kan vi lese om at angrepene på Gazastripen de seneste dagene er tyngre og blodigere enn før våpenhvilen. Utenriksministeren mener at Norge kan hjelpe flest personer der de er, eller i nærområdene, som i Egypt, Jordan, De forente arabiske emirater eller Tyrkia. Jeg er enig i at flesteparten av de krigsskadde barna og voksne på Gazastripen åpenbart må få hjelp i nærområdene, og disse landene har allerede sagt at de vil tilby palestinske barn behandling i sine land, samtidig som de bidrar med nødhjelp og medisinsk hjelp på Gazastripen. Det er ingen motsetning mellom å hjelpe så mange som mulig der de er, eller i naboland, og å hjelpe noen av dem som trenger det aller mest, her hjemme. Jeg er også bekymret for at nabolandene i nærområdene til Palestina allerede er i førstelinjen for millioner av flyktninger, inkludert palestinere. Å la dem bli sittende med ansvaret for medisinsk behandling legger en ekstra sten til byrden deres, og ikke minst: Sjansen for at behandlingen som disse hardt skadde og traumatiserte barna får, ikke blir tilstrekkelig, er overhengende. Så lenge vi lever i én verden, og så lenge vi tenker at alle mennesker er like mye verdt, er dette også vårt ansvar, selv om barna ikke er fra Europa. Vi i Norge har mye bedre kapasitet, kompetanse og mulighet til f.eks. å kunne hjelpe dem med de mest kompliserte skadene behov for særskilt oppfølging og opptrening, eller med kroniske sykdommer, enn det Egypt, Jordan og Tyrkia har. Mange skadde barn på Gazastripen som nå står helt uten gjenlevende familiemedlemmer, vet ikke hva de skal gjøre. Hvordan skal det gå med dem? Er vi sikre på at disse vil få tilstrekkelig hjelp og beskyttelse i nærområdene? Regjeringen sier at de kan stille et medisinsk fly til rådighet dersom behovet skulle melde seg. La meg si det sånn: Det er uforståelig for meg at vi skal ha en venteog-se-holdning mens enda flere palestinske barn blir skadet og drept og ikke har tilgang til medisinsk behandling, nok mat eller vann. Behovet er jo der åpenbart nå. Utfordringen er å få barna ut av Gaza. Derfor mener jeg at Norge burde gi et tydelig signal om at vi vil ta imot barn, og at vi vil ha dem ut. Det ville ha lagt press på Israel om å slippe flere av de hardt skadde barna ut av Gaza, og Norge kunne ha opprettet en luftbro til oss og andre europeiske land som vil gjøre som oss. En tydelig melding fra Stortinget i dag ville kunne bidra til at skadde lettere kommer ut. Det har tidligere vært gjennomført evakuering av palestinske barn, som under krigen i Gaza fra 2008 til 2009, da det ble flydd til flere land i Midtøsten og Europa. Utenriksministeren har ved flere anledninger advart mot vestlig dobbeltmoral i hvordan andre land reagerer på krigen i Palestina kontra Russlands invasjon av Ukraina. Siden 2022 har Norge tatt imot 300 pasienter fra Ukraina og bistått ytterligere 1 000 i å få behandling andre steder i Europa. Hvorfor kan vi ikke da også hjelpe palestinske barn? Med det

kunne sikre at vi ikke er med og finansierer aktører som direkte eller indirekte støtter Hamas. Så lenge det ikke er bekreftet og vi ikke kan være sikre på det – og det har vi ikke fått gode nok svar på – mener vi at det er nødvendig og riktig å ha en slik gjennomgang. Det burde heller ikke være

at palestinske selvstyremyndigheter i enda større grad var et reelt og legitimt alternativ. Men igjen mener vi at dette er slik det er i ulike saker der vi fryser og tar en gjennomgang av bistanden vår, for – i i liknende situasjoner – å sikre at ikke noen av midlene kan gå til det vi ikke ønsker at de skal gå til. Det er det som ikke kan dokumenteres, vil være behov for økt støtte, som vi også legger inn, til sivilsamfunn, menneskerettighetsarbeid og store midler til humanitær hjelp og etter hvert også gjenoppbygging.

at det er noen enorme behov vi må møte når vi har muligheten til å gjøre det, f.eks. regionalposten til Midtøsten, som vi økte med 250 mill. kr. Sør-pakken, som dessverre

det mer langsiktige freds- og forsoningsarbeidet som er der, som også vi prioriterer og legger inn midler til. Nå trenger vi, vil jeg si, en ny generasjon med ledere – på tross av det grusomme vi ser i dag – som kan være med på å fremme toleranse, inkludering og medfølelse, samtidig som vi står i de krevende problemstillingene som er der. Det er en situasjon som krever at en jobber med røttene til konfliktene og ikke bare symptomene som er der. Det har vi også lagt inn og prioritert i arbeidet med det budsjettet vi har.

den svært tragiske og forferdelige situasjonen vi nå ser i Midtøsten, både etter det avskyelige terrorangrepet fra Hamas mot Israel, som vi fordømte på det

antall bygninger osv., er ødelagt allerede, og situasjonen er blitt bare enda verre etter at den midlertidige humanitære pausen brøt sammen i helgen. Det er ingen tvil om at Gazas befolkning og ikke minst Gazas barn har stort behov for umiddelbar helsehjelp og for både medisinsk og psykososial oppfølging på lengre sikt. Jeg er enig med det store flertallet her i at Norge og andre aktører i det internasjonale samfunn har et stort ansvar for å bidra til å avhjelpe denne prekære situasjonen, selv om de krigførende partene selvfølgelig har et hovedansvar for både å beskytte sivilbefolkningen og sikre humanitær tilgang, et ansvar de ikke oppfyller. Regjeringen vurderer løpende hvordan innsatsen vår kan bidra best, og det mener jeg også er den riktige måten å bruke ressursene på. Rådet fra omtrent alle de humanitære partnerne vi jobber med, er at vi kan hjelpe flere raskere og mer kostnadseffektivt ved å få materiell og helsepersonell inn i Gaza enn ved å evakuere, og der man må evakuere, som i mange tilfeller blir det riktige, har man altså et stort potensial i regionen. Det er riktig, som det også er blitt sagt, at flere av landene i regionen har stilt god medisinsk kompetanse til rådighet, plasser på egne sykehus, og at det tilbudet per i dag overstiger hvor mange man faktisk får evakuert ut. Dette følger vi nøye sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen, sammen med Norges Røde Kors, sammen med Verdens helseorganisasjon og i EUs kriseog beredskapsmekanisme, hvor vurderingen er at dette er riktig bruk. Vi har også sagt at vi vurderer et mobilt helseteam som svar på en henvendelse fra Verdens helseorganisasjon, og et norsk medisinsk evakueringsfly som i dag brukes i Ukraina-sammenheng, kan settes inn for en eventuell transport av palestinske pasienter for behandling utenfor Gaza. Det er ikke slik at vi på noen måte vil avvise at det kan bli aktuelt å hente folk også til Norge, men per i dag er vurderingen, som altså er solid faglig forankret i de humanitære miljøene, at man bør hjelpe enten i Gaza eller i nærheten av Gaza. Da får man mest ut av ressursene og raskest behandling. Så det er vårt syn på det. Når det gjelder mye av det som kommer i det reviderte forslaget, er det, som representanten Aukrust påpekte, stort sett ting regjeringen allerede gjør, dag for dag og time for time – løpende vurderinger av hva som er den riktige innretningen av innsatsen. Innsatsen har økt og kommer til å fortsette å øke uansett. Så er det spørsmålet om frysing av pengestøtte til de palestinske selvstyremyndighetene. Jeg er glad for at det store flertallet avviser det. Det er jo egentlig bare Fremskrittspartiet som foreslår det i den endelige innstillingen. Selv om Kristelig Folkeparti i teksten kunne se ut som de også mente det, stemmer de altså ikke for det, og det er jeg glad for. Kristelig Folkeparti har jo vært en del av en lang norsk tradisjon for at dette er en viktig del av det Norge gjør i Midtøsten, og sittet i en rekke regjeringer som har bevilget nettopp denne typen penger.

PA fordi Hamas begår et terrorangrep, ikke har gjort det. Vi har advart mot det og oppnådd at mange har trukket seg fra den ideen. Ikke minst har EU vært veldig tydelig på at

motstandere til Hamas som Israels regjering er, for de har altså grunnleggende ulikt syn på hva som er Palestinas framtid. Så det ville vært en svært dårlig idé, og jeg er glad for at det avvises av et massivt flertall. Når det gjelder det siste forslaget, har det vært grundig besvart fra flere representanter for regjeringspartiene og andre.

her i salen, handlet det om å godkjenne Palestina som selvstendig stat. Mer enn 100 land har gjort det, uten at det har gjort, litt upretensiøst sagt, vei i vellinga. Det har ikke blitt noen stat av det, og når det gjelder de som tar til orde for dette her hjemme, er det det er ikke bare å si det, men man må gjøre det også, og det blir mer retorikk enn reelt innhold. Jeg kunne godt tenke meg å spørre utenriksministeren om hva regjeringen gjør, og hva regjeringen tenker om å bistå palestinske selvstyremyndigheter og samarbeide også med andre land for å bygge opp nettopp de institusjoner som gjør Palestina til en stat – ikke bare at vi får en retorisk øvelse om å være på den riktige siden, slik som jeg opplever at enkelte på venstresiden vil. Utenriksminister Espen

til å jobbe for at man skal anerkjenne Palestina som stat – men på det tidspunkt hvor det inngår i skapingen av en faktisk stat. Det er et godt formulert vedtak som faktisk gir mye mening, og som gir myndighetene og meg som utenriksminister mye autoritet Vi har siden det jobbet med nettopp det opp mot sentrale land – hva er det som nå må gjøres, hvordan kan denne forferdelige situasjonen brukes til igjen å få liv i arbeidet om en reell statsbygging på palestinsk side. Det må være en statsbygging som er basert på respekt for Israels eksistens og israelernes fred og frihet, og selvfølgelig en gjensidig respekt fra Israels side for at palestinerne skal få leve i sin egen stat der også. Dette jobber vi med på nærmest daglig basis, vil jeg si, nettopp for at vi kan komme dit at vi ikke bare symbolsk kan anerkjenne, men faktisk være med og skape en palestinsk Det er en fornyet situasjon i Midtøsten nå. Høyre har tatt til orde for at det kan være behov for en fornyet gjennomgang også av de midlene som vi stiller til rådighet for palestinske selvstyremyndigheter, slik at vi sikrer at vi har nødvendige systemer for at dette ikke går til Hamas, men at det går, reelt sett, også til å bygge en stat. Tiden er antakeligvis ikke akkurat på vår side i dag, men for framtiden. Alle kriger tar slutt på et tidspunkt, da er det viktig også at vi benytter midlene på en slik måte at det faktisk gir hjelp til institusjonsbygging. Er det slik at regjeringen tenker at det kan være behov for å ha en fornyet gjennomgang av disse midlene? Utenriksminister Espen Barth Eide [12:14:52]: Jeg oppfatter at denne gjennomgangen har vi hatt mange ganger, og at den er løpende og viktig. Vi må hele tiden vurdere om innretningen på støtten er mest mulig formålstjenlig. Det samme spørsmålet, om noen av de pengene skulle havne hos Hamas, har vært tatt opp ved en rekke anledninger,

Slik sett mener jeg at det er en pågående vurdering. Det tilsvarende, som også ligger i spørsmålet fra Schou, er at det må jo også gi mening i retning av den fornyede innsatsen for en tostatsløsning. Jeg har i løpet av bare den siste uken snakket med USAs utenriksminister, Blinken, utenrikssjef Borrell i EU, nesten samtlige arabiske utenriksministre og noen statsledere og emirer i den arabiske verden, med palestinske myndigheter og med Israel om dette. Så dette jobber vi med konstant. (H) [12:16:00]: Takk for svaret til utenriksministeren. Et siste oppfølgingsspørsmål fra meg går på dette med listeføring. Det er regjeringens prerogativ å drive utenrikspolitikk. Det er også, slik Høyre ser det, regjeringen som må vurdere hvilke lister man skal tilslutte seg. Vi er veldig tydelige på at Hamas er en terrororganisasjon. Det vet jeg også at regjeringen er.

nødvendigvis betyr at krigen tar slutt av den grunn, for det handler jo allikevel om de reelle løsningene mellom stater. Utenriksminister Espen Barth Eide [12:16:53]: Til det første vil jeg si at vi har

Høyre har delt når de har sittet i regjering. Jeg er ikke kjent med en diskusjon i FN om å endre disse listene akkurat nå. Det er vel i prinsippet en løpende vurdering, men det er ikke der fokuset har vært de siste ukene.

I 2001 ble USA terrorangrepet, og 3 500 mennesker ble drept. Den gangen var det massiv støtte både i FN og også i NATOs artikkel 5.

men det var ingen som reagerte på denne måten. Det var faktisk støtte og sympati for det USA gjorde, og mange var faktisk med, også Norge. Mener utenriksministeren at vi skulle ha fordømt reaksjonen som USA gjorde intuitivt, at vi egentlig bør fordømme oss selv? Utenriksminister Espen Barth Eide [12:18:58]: På ingen måte, for det er to helt uavhengige og begge svært viktige rettskilder her. Den ene er folkerettens krav til norm og lov til å bruke makt, og der er det krystallklart at at Russland var aggressor mot Ukraina. Det er ulovlig, Ukraina har rett til å bruke makt. I Midtøsten angrep Hamas Israel. Israel har rett til å forsvare seg – helt krystallklar rett til å forsvare seg. Det har vi sagt mange, mange ganger. Så er de som bruker makt, uavhengig av dette, underlagt et annet regime som heter Genève-konvensjonene og humanitærretten. Den sier at maktbruken, selv når den er legitim i forhold til folkeretten, skal innrettes slik at man ikke unødig dreper sivile, man skal treffe aktive grep for å begrense sivile tap, og den skal være proporsjonal i forhold til den militære virkningen. Det er på dette andre punktet at vi og stadig flere andre land,

De som var i Afghanistan, var ikke med på å bombe i USA, de kjørte ikke flyene inn i World Trade Center i USA, så hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er åpenbart at USA også har brutt Genèvekonvensjonene. Det sier seg selv – to pluss to er fire. Man kan ikke begynne å si at denne konflikten er annerledes når nøyaktig det samme skjer. Fremskrittspartiet støtter USAs reaksjon, vi støtter Israel også. Det er prinsippene som burde være der. Man kan ikke slutte med en krig når man ikke kommer til der hvor opprørerne eller krigerne er. Man må få tak i dem, ellers vil Israel bli utsatt for nye angrep fra Hamas og nye sikkerhetsutfordringer.

som bekjempet Taliban-styret. Jeg var også tungt involvert i dette. Man var svært oppmerksom på ISAF-styrken og at man skulle følge humanitærrettens prinsipper. Det var egne jurister som jobbet fordi maktbruken skulle være i tråd med humanitærretten. De gangene noe gikk galt i så måte, ble det både påtalt og snakket om og diskutert og kritisert fra flere. Men når det gjelder det vi snakker om her: Proporsjonaliteten går ikke på samlet antall drepte, Det går på enkelte militære angrep, og det skal treffes tiltak for å begrense humanitære sidevirkninger av angrepet. Dette er ganske tydelig presisert i humanitærretten. Der mener vi og stadig flere andre at begge parter, både Hamas og Israel, har gått langt utover det som humanitærretten tillater. Fiskaa (SV) [12:22:28]: Eg vil tilbake til det første spørsmålet utanriksministeren fekk, og ikkje minst oppfølginga av stortingsvedtaket den 16. november om å

eg oppfatta at utanriksministeren meiner at det skal stillast vilkår overfor palestinske sjølvstyresmakter for at ei norsk anerkjenning av Palestina skal koma på plass. Var det ei feil oppfatning eg hadde der?

at en palestinsk stat faktisk skal opprettes. Det eksisterer ikke en palestinsk stat i dag, og det vil heller ikke oppstå en palestinsk stat fordi 138 land blir til 139, og at Norge også har anerkjent. Det er ikke slik stater oppstår i virkeligheten. Poenget er at vi vil være med og skape den palestinske staten i tråd med de prinsippene

arabiske land, sammen med USA, sammen med EU og sammen med partene, er nettopp at man skal skape og bygge den staten nedenfra og opp, slik at den kan bli en reelt eksisterende stat. Vi har fulgt opp intensjonen i Stortingets vedtak ganske intenst, for alle de partene som kan påvirke dette, har jeg og statsministeren vært i kontakt med bare i løpet av den siste uken, vil jeg påstå, og det er stadig større interesse for at vi tar en rolle på veien mot en reelt eksisterende stat. [12:24:53]: Som vist til også i inn- legget mitt i debatten var vel en av de tidlige uttalelsene fra utenriksministeren at denne krigen kan gi et nytt momentum for en politisk løsning på den veldig langvarige konflikten som vi har sett i Midtøsten. Dette var en uttalelse som kom veldig tidlig. Nå er vi i en situasjon der det har gått litt mer tid, meg å høre litt mer om hva utenriksministeren tenker om dette nå, og hvordan det har utviklet seg. Jeg er klar over at det er et veldig stort spørsmål som det er krevende å besvare på ett minutt, men jeg vil likevel bruke den muligheten vi har, til også å snakke om dette i Stortinget, når vi først møtes her. Spørsmålet mitt er vel om utenriksministeren vurderer det sånn at potensialet for en politisk løsning nå er svekket, eller om den er blitt styrket. tostatsløsningen har både blitt mer viktig og mer vanskelig for hver uke som er gått. Veldig mange av de arabiske landene, særlig de som var med i Abraham-avtalene, som prøvde å bygge gode relasjoner til Israel, innser nå at de nok hadde tatt munnen litt for full når de trodde at det kunne gjøres uten å løse det palestinske problem. Mange palestinere opplevde jo at en del av de arabiske landene hadde glemt dem litt i den prosessen. USA har hele tiden i prinsippet vært for en tostatsløsning, men har de siste årene gjort mindre for å bidra til det. Nå er det øverst på utenriksminister Blinkens agenda, og han reiser nesten permanent rundt i Midtøsten. Han og jeg hadde et bilateralt møte hvor jeg vil si at vi er enige om praktisk talt alt rundt dette, og det samme gjelder EU. Så de som ønsker en tostatsløsning, er mye mer opptatt av det nå. Men volden og døden gjør det vanskeligere.

Vi behandler i dag tre representantforslag om aktuelle, brennbare temaer. Ingen av disse kommer til å få flertall. Grunnen til det er at vi har et system som gjør at Norges utenrikspolitikk tegnes utad av utenriksministeren, som selvfølgelig arbeider etter de retningslinjene som Stortinget diskuterer. Jeg argumenterer ikke for at Stortinget ikke skal ha veloverveide, prinsipielle tilnærminger til ethvert utenrikspolitisk tema. Vi har også akkurat behandlet budsjettet som omhandler Utenriksdepartementet. det jeg vil advare mot, er at man overtar utenriksledelsen gjennom en dag-til-dag-instruksjon, også fordi det innbyr til misforståelser når disse representantforslagene, som kanskje kan ha noen elementer med seg i en vurdering, blir nedstemt. Det er derfor jeg også tar ordet, for jeg er redd for signalvirkningen hvis det senere blir utlagt slik at Stortinget nå

Dermed blir det lett til, med et par gjenfortellinger i pressen, at Stortinget mener at den ikke er det. Så la det være sagt fra denne talerstol: Hamas er en islamistisk morderbande, det burde også i større grad komme til uttrykk gjennom den aktuelle utenrikspolitikken. Da kommer jeg litt inn på utenriksministerens svar. svar. Det står at Norge ikke har en nasjonal liste over terrororganisasjoner, men gjennomfører beslutninger i FNs sikkerhetsråd. Jeg håper da ikke at man lar sin utenrikspolitiske handlefrihet begrenses av FNs sikkerhetsråd.

også gjør det litt lett for seg ved ikke å henvise til at EU for lengst har satt Hamas på sin terrorliste. Jeg synes det er et stort poeng at vi prøver å opptre samlet, i både tid og rom, med våre europeiske venner, så dette hadde trengt en utdyping, uten – som jeg er helt enig i – at Norge skal ha sin helt egen liste. Poenget når det gjelder sanksjonsregimer, er nettopp at flest mulig opptrer samlet og koordinert. Når det så gjelder at Norge ikke vil ødelegge sin upartiske tilretteleggerrolle, er jeg redd for at dette er et utslag av vanlig norsk selvovervurdering når det gjelder de bidragene vi har kommet med.

Jeg sier igjen, selv om jeg tok opp spørsmålet, at jeg fra Høyres side tror det hadde vært klokt, fordi situasjonen er annerledes, med en fornyet gjennomgang av hvordan våre midler benyttes overfor palestinske selvstyremyndigheter, og sikre oss at de går til det vi ønsker de skal gå til, nemlig å bygge opp en stat. Det kan være greit Det kan være greit å minne om at Hamas altså er en islamistisk terrororganisasjon. Hamas ønsker å utrydde Israel. Vi så det sist vi hadde debatt i salen, hvor det sto mange her ute og demonstrerte med budskap om «from the river to the sea» – altså fra elven til sjøen. Det betyr at også palestinere som er en del av Hamas, de fleste er ikke det, ønsker å utrydde en stat som ble opprettet i 1948. Hamas er ingen mild religiøs organisasjon. Det er en ekstrem, høyre-høyre religiøs organisasjon, hvor kvinner er uten verdi, hvor likestilling ikke er et ord som finnes i vokabularet, og som bruker sin egen befolkning som skjold for å oppnå sine politiske mål, som er å «delete» Israel. Jeg må si at når jeg hører representanten fra Sosialistisk Venstreparti, oppfatter jeg dem som meget unyanserte. Det er ingen fordømmelse av Hamas, men det er en fordømmelse av Israel. Israel hadde rett til å forsvare seg. Hamas visste at Israel ville gå til gjengjeldelse. Det skal være proporsjonalt, det skal følge krigens regler, hvilket det ikke gjør. Det kan også være verdt å minne om at de 1 200 som ble drept i attentatet 7. oktober, ikke var bare israelere, som representanten fra SV framstilte det som. Det var palestinere og israelere som sammen hadde en gledesfest. Jeg synes også det er betegnende at noen av partiene på venstresiden blir mer opptatt av å listeføre og godkjenne og å listeføre Hamas som en terrororganisasjon enn av virkelig å få reelle resultater av den politikken vi fører. Det blir retorikk som er egnet til kun én ting: å skape konflikt og motstand, og at man ikke er opptatt av dem som faktisk også ble angrepet den 7. oktober. Jeg tror det er helt nødvendig at vi prøver å stå sammen om å ha ordskiftet her på en sånn måte at det skal være mulig for både israelere og palestinere å leve i Norge uten å være redde.

USA. USA og andre diskuterte mål hvor de skulle bombe, men det gjør Israel også, hele tiden. De varsler det til og med, men det er altså så tett befolket at det er veldig vanskelig å nå Hamas, for man må gå på sivil infrastruktur. Så den diskusjonen er ikke riktig. Det var en annen holdning til USA i 2001 enn det er nå til terrorangrepet fra Hamas. Det lar seg rett og slett ikke diskutere, for det var det. I Aftenposten står det: «Ifølge The Economist er «milliarder av dollar i utenlandsk bistand» blitt stjålet de siste tre tiårene». Bistand er omsatt i «herregårder i Jordan og for å fylle bankkontoer i Europa».»

Hvorfor skal vi da putte inn enda mer penger? Det er jo bare for vår egen samvittighet og for å spille en eller annen rolle som vi ikke er kvalifisert til, og som vi ikke skjønner noen ting av. Pengene blir borte. Etterpå skal vi diskuterer Syria, det er akkurat det samme der, pengene blir borte. Men fordi vi har penger og føler oss verdifulle som politikere – ikke minst utenrikspolitikere og statsminister – så reiser vi rundt omkring med pengene våre, og vi vet faktisk ikke hvor de ender opp. Dette er ikke bare noe jeg sier, det er det er noe som dokumenteres. Den forrige amerikanske utenriksministeren sa akkurat det samme – kanskje ikke dagens utenriksminister, men den forrige utenriksministeren sa akkurat det samme. Han sa også at disse pengene også går til Hamas, det er naivt å tro noe annet. Og så til innleggene her, til representanten Fiskaa: 16 000 og 1 200 – hun tok nummeret. Dette dreier seg ikke om tall, det dreier seg om sikkerhet. Tror virkelig noen at Hamas ville stoppet ved 1 200 hvis ikke Israels sikkerhetsstyrker hadde stoppet dem? Selvsagt ikke. De hadde gått så langt de hadde kunnet, de hadde drept så mange de hadde kunnet. Dette er ikke noe Israel kan leve med. Hamas må bort.

De burde stått sammen med Israel for å få bort Hamas. Det at de stemte inn Hamas, er noe de angrer på i dag, det ser vi jo. Det nytter ikke å rette sinnet mot Israel, Hamas må bort, og Israel må gjøre det som er nødvendig. Det burde palestinerne også være med på. Det er synd at det er sånn. til representanten Melby, som sa at det dreier seg om vår egen sikkerhet: Hvorfor er det ingen andre land i Europa som mener det samme? Det må jo være deres sikkerhet også. Vi mener at sikkerheten vår dreier seg om krigen i nærområdene, det er nemlig at Russland må bli bekjempet av Ukraina, med vår hjelp. Det er i vår interesse, for Russland har vi grense til. Det er nærområdene våre, der bør vi sette inn ressursene, ikke på andre siden av jordkloden.

Jeg vil starte med en refleksjon jeg gjorde meg etter en debatt på radio med statssekretær i Utenriksdepartementet på fredag. sa at det er en arbeidsfordeling der Norge og vestlige land tar imot krigsskadde og flyktninger fra nærområdene, mens land utenfor Vesten må ta imot flyktninger og skadde fra sine nærområder. Jeg har lyst til å komme med noen refleksjoner rundt det, for jeg bekymret for hva som skjer hvis vi forfølger prinsippet om å i stadig større grad hjelpe folk der de er, fullt ut. For det første ligger det en falsk motsetning der mellom at vi ikke kan ta ansvar her i Norge samtidig som vi bistår i andre land. For det andre har regjeringen konsekvent kuttet i bistand i alle budsjett de har lagt fram. Mens det er stadig flere som sulter og som er fordrevet i verden, er det færre som får hjelp der de er, med regjeringens politikk. Det er fordi store andeler av bistandsbudsjettet er relokert til Ukraina og til å dekke flyktningutgifter i Norge. Samtidig vil regjeringen ta imot færre flyktninger – mange tusen færre enn det FN mener at vi bør. I ytterste konsekvens undergraver vi verdiene vi ønsker å ha på tvers av landegrenser: at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hvor de er født, eller hvordan de ser ut. Hva lærer vi barna våre om menneskeverd hvis vi mener at vårt ansvar for å ta vare på mennesker – i ytterste forstand – ikke strekker seg utover Europas grenser? Hvordan vil dette prinsippet stå seg over tid, når flere og flere mennesker i land i sør fordrives på grunn av krig, konflikt og klimaendringer framover? Skal vi da bare ta vare på en stadig mindre andel av dem som trenger det? Jeg mener at i denne saken bør vi i Norge ha hjerterom nok til å hente hardt skadde palestinske barn til medisinsk behandling samtidig som vi gir humanitær hjelp på Gazastripen og presser på internasjonalt for vå penhvile, og at vi også framover må kjempe for å ivareta vår felles humanitet

for å gripe inn i en konflikt som pågår foran øynene på oss minutt for minutt. På den andre siden er det veldig positivt at vi diskuterer Midtøsten, så det å finne former å gjøre det på tenker jeg er veldig bra at vi fortsetter å gjøre. Så er det noen som av og til sier at det er for mye følelser i debatter om Midtøsten. Jeg er uenig i det. Vi skal ha sterke følelser om dette. Når vi ser 1 400 israelere bli drept, på verst mulig måte, skal vi bli sinte, opprørte og desperate. Det samme skal vi bli når vi hører historiene om om barna som blir drept, om folk som ikke får medisiner eller hjelp, eller om alle de i Norge som savner sine. Så det er bra med sterke følelser i debatten. Men det som er aldri er bra, er når sterke følelser fører til hat mot hverandre. hverandre. Der har alle som bor i Norge, men spesielt politikere, et kjempeansvar for at ordskiftet ikke bidrar til det. Så noen kommentarer til det som har kommet opp. Det ble sagt fra Kristelig Folkeparti at dette bare var snakk om budsjettstøtte, dette gikk ikke ut over palestinere. Vel, budsjettstøtte til palestinske selvstyremyndigheter går til lærere og sykehus. Det kommer selvfølgelig til å gå ut over palestinere.

Jeg mener det er bra at Norge driver med freds- og forsoningsarbeid. Det er det helt lov til å være uenig i og si at det burde ikke Norge gjøre. Jeg mener at det er bra og viktig for Norge å gjøre. Så skal vi ikke overvurdere hva Norges rolle skal være, eller hva den kan bety.

la oss gjøre det – uten å se på andre land. Jeg mener at her er vi prinsipielle og ser på hva FN gjør, på samme måte som vi gjør det med sanksjoner, hvor vi følger internasjonale sanksjoner, selv om det også der i og for seg kunne finnes argumenter den ene eller den andre veien. Men her er vi da prinsipielle og sier at vi følger det som er den internasjonale standarden, stort sett vedtatt i FNs sikkerhetsråd, både med listeføringen og med

[12:42:45]: Jeg vil bare benytte den siste korte merknaden min til å kommentere forslaget om å stanse all bistand til Palestina. Det er ikke bare dumt, det er kontraproduktivt, det ville bare minsket sjansene for varig fred og stabilitet mellom Israel og Palestina. Det er behov for mer bistand framover, ikke mindre. Derfor vil jeg også rette oppmerksomheten mot at Miljøpartiet De Grønne, sammen med SV og Rødt, har fremmet et forslag om et flerårig program for humanitær støtte og gjenoppbygging av Palestina, etter modell av Nansen-programmet for Ukraina. Vi håper vi får bred støtte til dette forslaget når det behandles. Grunnen til det er at dette er helt avgjørende for at det skal være mulig for de fordrevne palestinerne å faktisk flytte tilbake igjen til de områdene der de har bodd, slik at de ikke blir permanent fordrevet. Jeg tror det vil måtte komme et slikt internasjonalt initiativ Det hadde vært bra om Norge kunne gå i front, og så må vi selvfølgelig også kreve at Israel skal betale for en del av skadene.

Hamas sin terror og Hamas sine angrep på sivile i Israel, og me fordømer Israel sine angrep på palestinske sivile. Eg skulle ønskje at Høgre hadde vore like klare i ein konsekvent fordøming av alle angrep på sivile. Det har Høgre ikkje vore. Dei har dratt føtene etter seg, og det bekymrar meg. meg. Så til representanten Tybring-Gjedde frå Framstegspartiet, som meiner at dette ikkje handlar om tal, men om sikkerheit: Då veit me det, som for så vidt mange har mistenkt ei stund, at uansett kor mange sivile palestinarar som blir drepne i Gaza, vil Framstegspartiet fortsetja å forsvara Israel i eitt og alt. For TybringGjedde klarar jo ikkje å kritisera Israel i noko

Det handlar om sikkerheit for israelarar og for palestinarar og i neste omgang for oss alle. For det som skjer no, den brutale krigen som finn stad – med massiv bombing, med blokade, med tvangsfordriving av ei heil befolkning i Gaza – fører jo ikkje til meir sikkerheit. Er det noko dei siste vekene har vist, er det nettopp det, at det fører definitivt ikkje til meir sikkerheit for palestinarane, men heller ikkje for israelarane. Er det noko denne krigen har vist til fulle, er det kor avgjerande det er å vera konsekvente i vår fordøming av alle angrep på sivile og i vår handheving og vårt forsvar av folkeretten: at alle menneske

Først til representanten Fiskaa: Det er da ikke slik at man aksepterer all slags bombing. Israel forsøker å unngå å bombe der det er flest sivile.

selvstyremyndighetenes korrupsjonsvirksomhet. Til representanten Berg: Jo, den medisinske kompetansen finnes i nærområdene. Det er nedlatende å tro at man må til Norge for å behandle skadde barn. Det kan gjøres mange steder i nærområdene, de har avansert medisinsk utstyr, avanserte doktorer, avansert alt det kan gjøres i nærområdene, og det er kulturelt mye mer naturlig enn at de kommer til Norge.

Jeg tar med meg fra denne debatten at det i all hovedsak er bred enighet om det vi gjør i regionen, og det setter jeg pris på. Det er viktig, for det er ikke sånn i alle andre land, og det er viktig å kunne konstatere det. La meg først slå fast at det er ingen tvil om at Hamas er en terrororganisasjon. Det er også åpenbart slik at det vi ønsker, er å styrke de delene av palestinsk politikk som ikke ønsker som ikke ønsker at Hamas skal lykkes. Jeg har lyst til å minne om at allerede Yasir Arafat, før Oslo-avtalen, anerkjente Israels rett til å eksistere, og Fatah gikk inn i arbeidet der nettopp på det premisset at det skulle bli en tostatsløsning – altså ikke en palestinsk enstatsløsning, som på en måte er Fatahs krav, men at det skulle bli en framforhandlet fred mellom et fritt Palestina i naboskap og fred med et fritt Israel på den andre siden. Det har vært hele premisset. Sånn sett har Fatah, PLO og de legitime palestinske selvstyremyndighetene jobbet for det, og det har de ønsket for både Vestbredden og Gaza. Så er det dessverre slik at Hamas i altfor lang tid har hatt altfor stor innflytelse i Gaza, det er Hamas og Hamas alene som må ta ansvar for den terroren de øvde mot Israel og det at de skyter raketter inn mot Israel, som jo også terroriserer israelsk befolkning. Det er Hamas’ ansvar, ingen skal unnskylde det på noen måte. Det vi derimot må ta inn over oss hvis vi skal forstå hele denne situasjonen, er at det som gjorde det mulig at ekstremistene i Hamas fikk så mye innflytelse, også er at man ikke hadde framgang i det egentlige arbeidet for en tostatsløsning. Den har jo vært undergravet systematisk, særlig av Netanyahus mange regjeringer i Israel, som på ingen måte har fulgt opp de forpliktelser som var der, ikke minst inne på Vestbredden. Jeg har lyst til å dele at det er stadig større bekymring i det internasjonale miljøet for situasjonen på Vestbredden, hvor flere hundre palestinere er blitt drept av bosettere i løpet av de siste årene. Det er mindre i antall, men vel så eksplosivt i den internasjonale situasjonen, for der bor jo nettopp de palestinerne som inntil videre har forsøkt å jobbe for en løsning med med Israel. Om den typen krefter som har styrt i Gaza, skulle få fotfeste også der, er vi i en svært alvorlig situasjon. Derfor er det et skjebnefellesskap mellom de moderate palestinerne som ønsker en tostatsløsning, og Israel, for hvis Israel ønsker å forbli både en demokratisk stat og en jødisk stat, trenger også de å komme tilbake på et spor mot en tostatsløsning. Det tror jeg de aller fleste venner av Israel der ute begynner å se: at den kursen de nå er på, egentlig tar dem lenger unna. Det er et problem for alle i Midtøsten, ikke minst for Israel selv.

utformes her, med utgangspunkt i representantforslag. Det er noe annet å henstille til regjeringen og si at situasjonen er fornyet. Det kan være grunn til å ha en gjennomgang av disse midlene, men å instruere dette herfra

det er ikke uten grunn at presidenten for de palestinske selvstyremyndighetene lenge har ønsket å få avløsning, men hvor valg ikke skjer, nettopp fordi man er redd for at Hamas skal komme til makten også der. Når jeg mener Når jeg mener at SV i dag er unyansert i sitt hovedinnlegg, handler det både om krigens parter, som var ensidig framstilt, samt at de 1 200 som ble drept 7. oktober, kun var israelere – og det er feil. Det er stor evne blant palestinere og israelere til å gjøre ting sammen, ha det hyggelig sammen, og jeg tror at den nyanseringen kan det være greit å ha med seg også her.

Det er jo noe av en prestasjon at vi nå har snakket så lenge om disse tre kompleksene uten å nevne Iran. Iran har grunnlagt Hizbollah. Iran finansierer Hamas og utstyrer dem med våpen. Iran står bak Houthi-militsen i Jemen, i borgerkrigen der, som akkurat har angrepet handelsfartøyer. Iran har ved dette spillet også fått den gevinsten de var ute etter, nemlig å blokkere for en tilnærming gjennom Abraham-initiativet, som kunne betydd at Israel fikk flere normale og normaliserte forhold til sine arabiske naboland. Dette er for meg et eksempel på at utenrikspolitikken ikke vinner noe ved en ren kasuistisk og episodisk tilnærming som disse Dokument 8-forslagene innbyr til. Det krever mye mer kunnskap, mye mer veloverveide resonnementer, også komitéforarbeid, slik vi er vant til når vi kommenterer utenriksministerens redegjørelse, eller når vi mottar de mer prinsipielle utenrikspolitiske dokumentene. Dette er ikke noe ønske om å avskjære Stortinget fra viktige utenrikspolitiske

som er basert på at vi er nokså enige om mange av disse tingene, om vi tilnærmer oss dem mer kunnskaps- og faktabasert og i en større grad av samforstand enn det vi gjør når vi får disse løse forslagene. Jeg vil også si at Iran–Russland-aksen, som selvfølgelig også vil gjøre seg gjeldende i FNs sikkerhetsråd, illustrerer ytterligere at det er nokså illusjonsaktig å tro at Norges vurdering av hva som skal listeføres som terrororganisasjoner, skal slippe igjennom nåløyet Kina og Russland i Sikkerhetsrådet. Jeg vil her påberope vår utenriksledelse en større handlefrihet til å kalle en islamistisk morderbande for det den er, nemlig en terrororganisasjon.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Utenriksdepartementet har sørget for at den norske bistanden til Syria-krisen har vært effektiv og i tråd med humanitære prinsipper. Den omfatter bistand til både Syria selv og nabolandene Jordan og Libanon. For Syria har undersøkelsen lagt vekt på de humanitære prinsippene, mens det for Jordans og Libanons del har blitt undersøkt om bistanden er relevant og effektiv. Komiteen viser til Riksrevisjonens konklusjoner, som er – at Utenriksdepartementet har jobbet aktivt for å sikre etterlevelse av de humanitære prinsippene i Syria, men at kommunikasjonen om utfordringer og dilemmaer har vært for lite tydelig at bistanden til nabolandene i liten grad har vært langsiktig innrettet, og at de oppnådde resultatene ikke er godt nok dokumentert – at fleksibilitet og økt bruk av flerårige avtaler hos Utenriksdepartementet legger til rette for mer effektiv bistand at vurderingene departementet gjør av resultater og risiko i prosjektene, er mangelfulle – at det er for lite sporbarhet i forvaltningen av bistanden til Syria-krisen Gjennomgangen tyder på at departementet i liten grad formelt har fulgt opp og vurdert hvordan de humanitære prinsippene etterleves i enkeltprosjekter, og at det ikke er etablert tydelige nok rammer for hvordan humanitære prinsipper skal følges opp i multilaterale organisasjoner. Norge har et ansvar for at de humanitære prinsippene etterleves også når norskfinansiert bistand går gjennom FN og andre multilaterale organisasjoner. Riksrevisjonen mener at den svake vektleggingen av stabiliseringsmidler til nabolandene før 2020 ikke samsvarer godt nok med ambisjonen i Meld. St. 24 for 2016– 2017 om å oppnå en bedre sammenheng mellom humanitær og langsiktig bistand.

det Riksrevisjonen har ment ikke er tilfredsstillende, nemlig at Utenriksdepartementet ikke har sikret seg god nok dokumentasjon av resultatene og heller ikke har gjort systematiske vurderinger av resultatene for prosjektene,

lagt fram fra Riksrevisjonen til Utenriksdepartementet, som handler om – å sikre at resultater for store bistandsprosjekter på landnivå blir vurdert og dokumentert i tråd med egne retningslinjer sikre at oppfølgingen av den multilaterale bistanden på landnivå gir tilstrekkelig kunnskap om hva som blir oppnådd – at saksbehandlingen blir mer sporbar, særlig for den multilaterale bistanden

Vi har også sett på den daværende utenriksministers svarbrev. Der går det fram at departementet sier seg enig i at det må gjøres mer synlige og systematiske vurderinger av resultat og risiko, at saksbehandlingen må være sporbar, og at det har vært for få ansatte i forvaltningen av humanitær bistand. Vi har også forståelse for at det som handler om kommunikasjon rundt etterlevelsen av humanitære prinsipper, i noen situasjoner kan være sensitivt, og at det skal gjøres vanskelige vurderinger med begrenset begrenset informasjon og dels stor risiko. Komiteen ser da positivt på at departementet likevel jobber med tiltak, og vi har med det sluttet oss til Riksrevisjonens anbefalinger. Ma su

et godt innlegg, som vi stiller oss bak. Det er bra at Riksrevisjonen foretar undersøkelser om bruken av norske bistandsmidler. Skal vi ha tillit og til og oppslutning om bruken av norske bistandsmidler, trenger vi også å vite at de når fram, at det er effektiv bruk av dem, og at de kommer til anvendelse der de trengs. Da er det bra at det i rapporten konstateres at Utenriksdepartementet har jobbet aktivt for å sikre etterlevelse av de humanitære prinsippene i Syria, det er fint at flerårige avtaler, som Utenriksdepartementet har tatt i bruk, legger til rette for mer effektiv bistand, og det er viktig at vi også er opptatt av effektiviteten effektiviteten og hva som kommer ut av bruken av bistandsmidlene. Det er ikke så bra at bistand til Jordan og Libanon i liten grad har vært langsiktig innrettet, og at resultatene ikke er godt nok dokumentert. her har vi nok en rapport fra Riksrevisjonen som det er mye å lære av for forvaltningen, i dette tilfellet Utenriksdepartementet og utenriksministeren. Det bekreftes da også av at daværende statsråd i sitt tilsvar sier at dette er en rapport de tar med seg videre i arbeidet, for å forbedre hvordan norske bistandsmidler brukes.

jeg er litt overrasket over hvor bedagelig folk tar en sånn alvorlig tilbakemelding fra Riksrevisjonen. Jeg blir faktisk litt bestyrtet over det. Vi har vel nesten aldri sett en rapport som er mer totalslakt enn denne. Jeg har skrevet ned 10–15–20 punkter hvor de rett og slett går rett i strupen på hvordan man har brukt disse pengene. Formålet har vært å gjøre en helhetlig innsats for å redusere og forebygge fremtidige behov. Dette er ord som blir brukt: ingen sporbarhet, stadig større budsjetter, ikke god nok dokumentasjon om resultatene fra mottakerne, kommunikasjon om utfordringer og dilemmaer har vært utydelig, humanitære prinsipper er ikke fulgt, vi tør ikke kritisere styresmaktene, ikke målbart, ansvarsfraskrivelse, ingen langsiktighet, måler kun input, ikke output, penger ut av vinduet, ingen risikovurdering, 20 personer forvalter 6 mrd. kr, ingen dokumentasjon for tildeling, mangelfull og uoversiktlig arkivering.

at man har brukt opp, hvor mye er det, 12,5 eller 14,5 mrd. kr, og så har man så dårlig kontroll. Man driver og krangler på statsbudsjettet om en milliard her og hundre millioner der, og så bruker man så mange penger på dette uten å ha kontroll.

Men det klarer man ikke i dette landet. Man fortsetter uansett å gi bistand, og man øker den og bruker prosentmål som mål. Den som gir 1 pst., er snillere enn den som gir 0,8 Og den som gir 1,1 pst., er fantastisk snill. Det er jo ikke sånn det fungerer. En må ha målbarhet og sporbarhet og se hva slags resultat en får. Det er bare én måte å måle resultater i bistanden på, bistanden på, og det er å se hvor mange som blir uavhengige av bistand, ikke hvor mye penger man bruker på stadig flere. Det blir som på Nav-kontorene:

Men i bistanden tenker vi motsatt. Vi tenker at vi har veldig mye penger, de har ikke så mye penger, ergo må vi gi dem penger. Og hvordan skal de bruke pengene? Det må jo være hjelp til selvhjelp. Det må jo være måter man kan skape handel på, hvordan man kan la industrien vokse, hvordan man kan få til å lage det slik at de kan handle med andre land.

at man heller handler enn å gi penger. Og man er ikke snill hvis man gir mest mulig penger, for det er ikke våre penger. Det er ikke våre penger vi gir bort, det er skattebetalernes penger vi gir bort,

Det blir feil. Jeg håper også denne salen forstår det jeg sier nå, for det er ikke slik at vi kan ha en diskusjon om og om igjen om å komme nærmest 1-prosenten. Det er ikke det det gjelder. Det gjelder å bruke bistand, kanskje halvparten er bra nok, slik at en får bedre bistand ut av halvparten av det vi bruker i dag. For det går bort mye i korrupsjon, det er lite kontroll. Riksrevisjonen lager også rapport etter rapport, dette er ikke den første rapporten. Vi har hatt mange tilsvarende rapporter. Det vet de som har jobbet med disse hele tiden. Allikevel skjer det ingenting. Man står på talerstolen og sier at dette er rapporten, det er ikke så verst at man har litt kontroll, og det blir sikkert bedre neste gang. Dette burde egentlig vært, som representanten Hagen sa, et daddelvedtak. Det burde man

Eide [13:09:15]: I lik- het med de første som var på talerstolen, mener jeg at dette er en god rapport som gir noen gode råd og innsikter som jeg gjerne vil komme tilbake til. Jeg vil for det første minne om to forhold rundt den tidsperioden som her er undersøkt. Det ene forholdet er at jeg må minne representanten om at det altså var en regjering som Fremskrittspartiet var med i, som satt i fire av disse fem årene, og som var støttegrunnlag for regjeringen i fem av disse fem årene, uten at det på noen måte er ment som en kritikk av den regjeringen,

Det var ganske omfattende krigshandlinger. Det er det fortsatt, men det var særlig intenst i denne perioden. Det hadde enorme konsekvenser også for nabolandene til Syria. Derfor er dette en lite egnet arena for å diskutere alminnelig bistandspolitikk, dette gjelder bistand og humanitær innsats i en ekstremsituasjon, ikke i en normalsituasjon. I den grad representanten Tybring-Gjedde er interessert, vil jeg likevel bekrefte at formålet med bistand er å gjøre bistand overflødig. Det er selvfølgelig riktig at man gir bistand for at land skal utvikle seg, slik at når de er utviklet, er de land man kan handle og samarbeide med på vanlig måte. Det er heldigvis en rekke land som har vært bistandsmottakere, som ikke er det lenger, bl.a. fordi bistanden har bidratt til det. Men det er en mye bredere diskusjon. Representanten Tybring-Gjedde sier at dette er totalslakt. Jeg har gjennom et langt liv i politikken sett totalslakt fra Riksrevisjonen. Det ser altså ikke slik ut. Her har man brukt den mildeste form for men den kritikken som er brukt, er riktig og rimelig. Jeg mener det er flere ting rundt spørsmålet om fleksibilitet og økt bruk av flerårige avtaler som Riksrevisjonen støtter opp om, men de støtter også opp om innføringen av strategiske partnerskap med utvalgte norske humanitære organisasjoner – at det var klokt. Så påpeker de forhold rundt dilemmaer knyttet til etterlevelse av de humanitære prinsippene som ikke har vært godt nok kommunisert. Det er vi enig i. Samtidig må vi minne om at det i de situasjonene vi her snakker om, ikke alltid er så lett å være krystallklar og tydelig utad på grunn av risiko, behovet for raske avgjørelser og begrenset informasjon. Men det er likevel et prinsipielt riktig poeng. Det er en rekke forhold rundt administrasjonen av denne type bistand som vi har tatt konsekvensen av, og som går inn i det store arbeidet som utviklingsministeren og jeg nå gjør med å ferdigstille reorganiseringen av Norad. Forholdet mellom Utenriksdepartementet og Norad går nettopp ut på å rendyrke drift og administrasjon i en Norad-struktur, som da styrkes. Dette er bl.a. for å imøtekomme en del av spørsmålene knyttet til forvaltningsansvar, også forvaltning av humanitær bistand, som nå også skal overføres til Norad. I god tradisjon har vi fått en grundig gjennomgang, som er riktig ikke minst fordi innsats under såpass dramatiske og spesielle omstendigheter bør ettergås. Vi skal lære. Og noe av det som gjør både humanitær innsats og bistand bedre, er at vi har et system for å ettergå og kontrollere i etterkant. Derfor tar vi til oss mye av det som har

klargjøre litt hva det er denne rapporten faktisk sier, og hva det er vi faktisk diskuterer her. Tybring-Gjedde kan umulig ha lest mange riksrevisjonsrapporter hvis han mener at dette er en spesielt dramatisk form for kritikk eller omtale. Det betyr ikke at vi andre ikke tar det veldig på alvor. Vi tar det ikke den kritikken som har kommet her, er den mildeste av de tre kritikknivåene som Riksrevisjonen opererer med. Det er heller ikke sånn Sakene nr. 8 og 9 1081 en total slakt av den bistanden til Syria og nabolandene som Tybring-Gjeddes egen regjering kom med. Tvert imot er det ingenting i denne rapporten som gir oss grunn til å tro at den har vært uten effekt. Jeg vil tro at det var både fornuftig og riktig å bidra med den hjelpen, at den har hatt reell effekt, og at Tybring-Gjedde ikke har noen grunn til å være lei seg for at han var med på det. Så til det vi

men det er en diskusjon om kontroll i denne konkrete saken. Jeg vil også si at nettopp den debatten vi har her, og Riksrevisjonens arbeid med å følge opp bistanden, viser at påstanden om at dette ikke er noen form for kontroll, er feil. Det at vi har en debatt som dette, viser nettopp det motsatte, og gir konkrete muligheter for departementet til å forbedre sin praksis. Det Tybring-Gjedde kaller komiteens avmålte reaksjon, er tvert imot en enstemmig tilslutning til den kritikken som Riksrevisjonen har kommet med, og en enstemmig tilslutning til anbefalingen til departementet om å forbedre sin praksis. Det er sånn det skal være. Så får utenrikskomiteen diskutere videre om bistand er bra eller dårlig. Jeg synes bistand er bra, men dette er altså en annen diskusjon, knyttet til kontrollen med konkrete prosjekter.

[13:16:10]: Jeg har lært at engasjement er bra, og jeg synes det er underlig at ikke flere tar ordet i denne debatten, det må jeg si. si. Om man kaller det total slakt eller nesten slakt – ikke vet jeg. Om andre rapporter er enda verre, er ikke denne rapporten noe bedre av den grunn. Litt raskt til utenriksministeren,

er i seg selv et nederlag. Jeg forstår at denne debatten ikke gjelder bistand generelt, men likevel er dette et symptom på hvordan vi bruker penger. Vi må være mer oppmerksomme på hvordan vi bruker penger. Da må vi ta lærdom, slik at det ikke kommer flere slike rapporter. Og kommer det flere slike rapporter, må vi faktisk endre politikk.

i regjering, er for så vidt helt irrelevant, for pengene er brukt på gal måte, brukt til korrupsjon eller blitt borte, eller styringen har vært for dårlig. Da må man ta tak i det og si at neste gang det kommer en rapport, skal det ikke være sånn. Det kan ikke være sånn at vi skal gjøre så godt kan, men vi fortsetter å gi penger. Nei, vi skal gjøre så godt vi kan, og hvis vi ikke får det til, må vi slutte med det. Det må være sånn. Det må ha konsekvenser for hvordan man driver politikk, og det må bli bedre.

Det er to ting Riksrevisjonen sier ikke er tilfredsstillende. Det ene er at det ikke er god nok dokumentasjon av resultatene fra alle tilskuddsmottakerne, og at det ikke er gjort systematiske nok vurderinger av resultatene. Det andre er at dokumentasjonen og arkiveringen til Utenriksdepartementet er mangelfull og lite oversiktlig. Det skal vi ta på alvor, men det er altså noe annet enn det Tybring-Gjedde prøver å tegne et bilde av.

2023 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last) (Innst. 87 L (2023–2024),

Innst. 88 S omhandler samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme EU-forordning om de tekniske opplysningene som kan være nødvendige i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll, såkalt EU-kontroll. Dette er en forordning som skal sikre at kontrollorganer og myndigheter skal få tilgang til opplysninger som kan være nødvendige for å kunne foreta en hensiktsmessig periodisk kjøretøykontroll. Den plikten som forordningen pålegger kjøretøyfabrikantene, vurderes som noe nytt som ikke dekkes av gjeldende lovhjemler. Det er derfor nødvendig med en lovendring. En samlet komité samtykker til godkjenning av EØS-kommisjonens beslutning om innlemmelse i EØSavtalen av Kommisjonens gjennomføringsforordning 2019/621. Gjennomføring av denne forordningen betinger endring i vegtrafikkloven. Den nødvendige endringen støttes av en samlet komite i Innst. 87 L. Departementet foreslår også i innstillingen en presisering i vegtrafikkloven for å klargjøre en allerede gjeldende bestemmelse som gir hjemmel til å kunne unnta enkelte personer og virksomheter som foretar arbeid på kjøretøy, krav om godkjenning fra Statens vegvesen. Departementet foreslår også å innføre et nytt tredje ledd i vegtrafikklovens § 23. pålegger transportforetak et medansvar for lastsikring ved at det skal sette fører i stand til å oppfylle lastsikringskravene. En samlet komité tilrår de foreslåtte endringer.

2019/621 innlemmes i EØS-avtalen. Regjeringen ønsker å gjøre transportforetak medansvarlige for trygg sikring av last. Dårlig sikring av last vet vi kan skape farlige situasjoner for sjåføren og andre trafikanter, og det er derfor viktig at lasten sikres tilstrekkelig. Statens kontroller avdekker mange kjøretøy med mangelfull sikring av last hvert år. Dette er ofte et utslag av manglende opplæring eller rutiner for hvordan lasten skal sikres, og det kan også skape farlige situasjoner for sjåføren og andre trafikanter. Regjeringen mener det er behov for tiltak som kan bedre lastsikringen i transportsektoren, og lovforslaget anses å kunne bidra til det. Med dette lovforslaget følger vi opp både råd fra Statens havarikommisjon og tiltak i vår egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Medansvaret innebærer at transportforetak som har påtatt seg å utføre transportoppdrag, aktivt må legge til rette for at fører har fått nok kunnskap til å oppfylle lastsikringen ved bl.a. god opplæring, gode sikkerhetsrutiner, veiledning ved sikring av last og ved å sørge for at fører har korrekt sikringsutstyr tilgjengelig. Forslaget innebærer videre at departementet kan fastsette nærmere regler om transportforetakets plikter i forskrift. Lovforslaget vil kunne gi trygghet for fører og bidra til mer trafikksikre transporter. Norsk lastebilnæring er opptatt av sikker veitransport, og dermed forslaget om medansvar for transportforetakene, og regjeringen mener forslaget vil bidra til ytterligere å heve standarden i næringen. Proposisjonen inneholder videre forslag om å pålegge kjøretøyfabrikanter en plikt til å tilgjengeliggjøre teknisk kjøretøyinformasjon til bruk i kontroll av kjøretøy, som skal legge til rette for gjennomføring av forordningen. forordningen er å sikre verksteder og andre organer som gjennomfører periodisk kjøretøykontroll, tilgang til opplysninger som kan være nødvendige eller hensiktsmessige for gjennomføring av slik kontroll. Fordi den nevnte forordningen nødvendiggjør lovendring, ber vi samtidig om at Stortinget samtykker til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Vi setter pris på at komiteen slutter seg til de forslagene som departementet har fremmet.

Alfred Jens Bjørlo, Abid Raja og Guri Melby om tryggere fylkesveier og økt nedbetalingstid for bompenger i distriktene (Innst. 69 S (2023–2024), jf. Dokument 8:255 S (2022–2023))

for saken): Det er et altfor stort vedlikeholdsetterslep på veiene våre, og det er derfor ikke vanskelig å være enig med intensjonen i forslaget. Samtidig mener jeg at de løsninger som foreslås, ikke er riktig medisin for å løse de utfordringene vi har. For det første er det allerede en støtteordning for vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene i Norge. Den ble opprettet i forbindelse med inneværende NTP, og vår regjering økte denne posten i 2023 til 383 mill. kr. For det andre er det enkel matematikk at en forlenget innkrevingstid til 30 år også vil medføre økte rentekostnader. Skal systemet med bompenger i Norge har noen legitimitet, må pengene faktisk gå til å betale det pengene skal dekke, og ikke gå til rentekostnader. På et lån på 1 mrd. kr vil man betale 180 millioner mer i rente en nedbetaling over 30 år enn ved en nedbetaling over 25 år. Det er ikke en enstemmig innstilling som legges fram i dag, men jeg vil allikevel takke komiteen for samarbeidet.

Me har i dag til debatt eit framlegg frå Venstre om eit tema som opptek svært mange i dette landet. Tryggare og betre vedlikehald av fylkesvegane er viktig. Representantforslaget tek til orde for at ein skal opne for lengre nedbetalingstid for bompengar i distrikta.

til det fylkeskommunane får gjennom det ordinære inntektssystemet, og vert fordelt til fylkeskommunane med utgangspunkt i vedlikehaldsetterslepet i det aktuelle fylket. Fylkeskommunane skal sjølve prioritere vegar til tilskotsordninga, med to kriterium for vegane som skal veljast, altså viktige næringsvegar og forstørring av buog arbeidsmarknadsregionar. I tillegg har regjeringa varsla ein opptrappingsplan for å redusera etterslepet på vedlikehald av fylkesvegar i forbindelse med ny NTP. ny NTP. På dette området ønskjer Hø gre å avventa ny nasjonal transportplan, som kjem i mars, før me tek stilling til dette. Når det gjeld utvida tidsperiode for bruk av bompengar, er det eit konstruktivt forsøk på å finne løysingar som gjer at bompengebelastninga for kvar bompengeplassering kan

Sve (FrP) [13:30:15]: Noko av det som har forundra meg mest med å kome som representant i denne salen, er den totale mangelen på handlekraft.

Det er trist at vi ikkje får meir støtte, og spesielt er eg veldig skuffa over Høgre.

[13:33:30]: De siste årene er det blitt bevilget enorme summer til å bygge firefelts motorveier mens de vanligste veiene over hele landet forfaller. I dag brukes kun hver femte veikrone til å ta vare på de veiene vi har. Vi i SV mener det bør være selvsagt å prioritere de veiene som er i dårlig forfatning, men sånn er det ikke. Veiene folk kjører på hver dag, skriker etter vedlikehold. Det er fare for ras, spesielt i Nord-Norge og på Vestlandet, og de norske hverdagsveiene står og forfaller mens det bygges rådyre motorveier noen få steder i landet. Bygging av nye veistrekninger spiser så mye av pengesekken at det er i ferd med å ta knekken på – ta knekken Det har gjennom årene bygd seg opp et betydelig vedlikeholdsetterslep på norske veier. Infrastruktur som er viktig i folks hverdag, for næringsliv og arbeidsplasser over hele landet, forfaller. Vedlikehold er viktig fordi det sikrer et framkommelig og trafikksikkert veinett. Manglende vedlikehold av veinettet har flere negative konsekvenser. Det fører til at ulykkesrisikoen øker og gjør at veiene oftere Det gjør at veier forfaller raskere. Dårlig vedlikeholdte veier fører også til økt slitasje på veidekket, som er den største landbaserte kilden til utslipp av mikroplast i Norge. Det koster å vedlikeholde, men det er mye dyrere å la være. Jo lenger man venter på vedlikehold, desto større blir regningen. Det er tverrpolitisk enighet om at det trengs mer penger til vedlikehold, men fortsatt er det lite som skjer. Så til selve saken: Veistrekninger som finansieres med bompenger, har en innkrevingstid på 15 år. I en del tilfeller gir dette svært høye bomtakster for enkeltprosjekt der trafikkgrunnlaget er lavt. Dette kan være svært belastende økonomisk for dem som kjører på denne veien, i en hverdag der de er avhengig av å bruke bil til daglige gjøremål. Det er viktig at disse veiene utbedres, og dermed må man også vurdere om man i prosjekter med lavt trafikkgrunnlag skal øke nedbetalingstiden av veien.

[13:36:43]: Det er interes- sante debatter i denne sal om hvilke prioriteringer man skal gjøre. Jeg er enig i at det er viktig med handling når det gjelder de hverdagsveiene som folk der ute i landet bruker. Vi har rasutsatte veier, både riksveier og fylkesveier, og derfor synes synes jeg det er en viss overdreven retorikk, ikke minst fra representanten Sve, på denne talerstolen knyttet til mangel på handlekraft.

penger til både fylkesveier, rassikring og alle de viktige tingene som er tatt opp her. Det er en betydelig satsing på dette. Vi er også enige om i denne sal at vi skal ha en nasjonal transportplan, som er en plan der vi kan følge investeringene. Når regjeringen og statsråden har varslet at det vil komme en plan knyttet til utbedring av veiene, mener jeg det er viktig at vi skal følge dette når vi kommer til NTP. I hvert fall kommer Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering til å bruke tid på å

Fremskrittspartiet er villig til å øke nedbetalingstiden, slik at mer av pengene går til rentekostnader istedenfor til direkte utbygging av veistrekninger. André

Jeg oppfattet nok ikke helt av representanten fra Møre og Romsdal at han var med på forlenging av nedbetalingstiden, som siste representant sa. I så fall er jeg jo fornøyd med det, Det er ingen tvil om at vi har et enormt – formidabelt – etterslep på vedlikehold på fylkesveiene. Da er det kanskje dags å tenke litt utenom boksen.

Etterslepet har ikke blitt noe mindre rundt om i landet. Derfor er det helt nødvendig å klare å tenke utenom de vanlige rammene. Det er det ingen tvil Jeg er takknemlig for at SV er med på å støtte å se på den helt klare urimeligheten det er for veldig mange beboere som ikke bor i sentrale områder, og som betaler uforholdsmessig mye når det blir anlagt bomveier, for nettopp å komme i land med bedre veier også der. Jeg må si jeg er svært skuffet over det statsråden skriver i sitt svarbrev, for dette er å tenke i normale baner og la byråkratiet få lov til å leve sitt eget liv uten å evne å se det. Jeg er mest forundret over det som såkalt skal være distriktspartiet, og som har saksordføreren for saken, at det ikke er mulig å se andre løsninger. Det er bare hult når Senterpartiet prater om at de ønsker å gjøre noe ute i distriktene. Her er det et helt konkret forslag – helt konkret. Det kunne vært gjort enkelt, men det avvises kontant

med. Senterpartiet sitter i regjering, får konkrete forslag om å gjøre noe med det, og så kommer det med ren avskrift fra byråkratiet at man altså ikke ønsker å gjøre noe. Det er det vi har lært av dette.

[13:42:22]: Jeg er godt kjent med at det er et utfordrende vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Det er vi godt kjent med alle sammen. Fylkeskommunen får i all hovedsak sine midler gjennom rammetilskuddet. Staten opprettet i forbindelse med Nasjonal transportplan 2022–2033 en øremerket tilskuddsordning rettet mot vedlikeholdsetterslep på fylkesvei.

Som varslet i Hurdalsplattformen vil denne regjeringen lage en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Denne planen og satsingen på fylkesvei vil vi komme tilbake til i forbindelse med Nasjonal transportplan 2025–2036, som vi legger fram på vårparten. Det er derfor naturlig å vurdere behovet for en støtteordning i den forbindelse. Like fullt er det viktig å belyse at fylkene gjør en god innsats for å gjøre fylkesveiene bedre. De bruker nærmere 23 mrd. kr på å bygge nye og utbedre og vedlikeholde dagens fylkesveier. Også framover vil det være viktig at fylkene fortsetter å prioritere å ta vare på veiene sine. Vi skal følge opp Hurdalsplattformens punkt om at vi skal lage en forpliktende plan, men det må jeg altså komme tilbake til i forbindelse med at vi legger fram den nye nasjonale transportplanen. Når det gjelder bompenger, er hovedregelen, som flere har vært inne på, at det er 15 års innkrevingsperiode, med unntak av for enkelte prosjekter, bl.a. ferjeavløsningsprosjekter, der innkrevingsperioden er satt til 20 år. Strekkes innkrevingsperioden utover i tid, vil andelen bompenger som går med til å dekke finanskostnader, bli svært høy. Det er det ingen tvil om. Derfor vil forlenget innkrevingsperiode føre til at en stor del av pengene trafikantene betaler i bompenger, vil gå til å dekke renter, og kun en mindre andel vil gå til investeringskostnaden i det faktiske prosjektet. I perioder med høye renter, som nå, vil denne effekten bli ytterligere forsterket. Jeg fraråder derfor å gå inn for en ordning med lengre nedbetalingstid, slik representantene har foreslått.

oppdrag fra oss vært gjort en ny kartlegging som grunnlag for den planen vi skal lage for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Sammen med fylkeskommunene har vi bedt om en oppdatering av status,

veiens beskaffenhet er betydelig mye viktigere hvis det er høyt trafikktall der, altså hvis det er høy ÅDT. Det er ikke sånn at man bare kan bruke tall på vedlikeholdsetterslep for å si noe om at

[13:47:23]: Denne regjer- ingen har foreslått å styrke fylkeskommunenes økonomi. Representanten Sve og hans parti har foreslått å kutte i fylkeskommunenes økonomi. Da blir det mindre penger til fylkesvei.

[13:48:48]: Nå vet repre- sentanten utmerket godt at jeg ikke er kommunal- og distriktsminister, men han vet også veldig godt at denne regjeringen har fremmet og fått vedtatt forslag om å styrke fylkeskommunal økonomi ved flere anledninger. Det er også et faktum at representanten Sves parti har foreslått det motsatte. Det blir det ikke bedre fylkeskommunal økonomi av. Nå beveger vi oss jo også litt på siden av det denne statsråden egentlig skal befatte seg med.

Det er nesten så en ikke er helt sikker på hva en hører og ikke minst leser, for det må jo finnes flere måter å legge opp dette på.

Jeg synes ikke det er noen god idé at vi skal utvide disse nedbetalingsordningene slik at det blir dyrere i sum for bilistene, og at vi får mindre vei for de pengene vi tar inn. Jeg synes ikke det er en god idé.

at en ønsker mer sentralisering? Jeg kan for så vidt skjønne det ut ifra ideologien til Arbeiderpartiet, men jeg er litt forundret over at det partiet man er i regjering med, er like enig, for dette vil jo ha som konsekvens at det er uframkommelig på en del veier.

det er ikke direkte overføring til veier i distriktene i et statsbudsjett. Hadde det vært så enkelt, kunne vi prioritert fylkesveier. Men det skjer heller ikke i regjeringen, for det er flere ting enn veier som skal dekkes opp av fylkeskommunen. Det vil si at etterslepet blir bare større og større – som vi ser med dagens regjering. Er det slik? Statsråd [13:51:42]: I mine inn- legg har jeg vært veldig tydelig på at denne regjeringen erkjenner at det er betydelige utfordringer på fylkesveiene. Vi har sågar vært dem som har lagt til rette for at vi har fått oppdaterte tall på området. Vi har også sagt at vi skal lage en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet, sammen med fylkeskommunene. Og vi har sagt at vi kommer tilbake til det i forbindelse med Nasjonal transportplan. Det har vært kommunisert tydelig helt fra dag én.

bilistenes penger til å betale renter og avdrag enn til å bygge vei. Jeg synes ikke det er veien å gå for å få til løsninger på fylkeskommunens utfordringer. Statsråden snakka om at det er viktig å bruke pengane fornuftig på fylkesveg,

Men det er trist at fylkesveg ikkje vert prioritert

Det var interes- sant å høre siste innlegg fra lederen i transportkomiteen, som for kort tid siden var distriktsminister.

at det ikke er noen direktebevilgning til fylkesveier, det går inn til fylkeskommunene. Det er det som er forunderlig med representanten Gjelsvik: Han ser ikke noen vei for hvordan man kan tenke alternativt, for etterslepet er så formidabelt. Vi er i en ny situasjon når det gjelder beredskap.

en da heller ikke ønsker å se mulighetene og tenke utenfor boksen, og statsråden påpeker at dette blir dyrere: Det blir jo ikke anlagt noen løsninger med bomveier ute i distriktene på den måten som statsråden tenker på. Per i dag er jo det de dyreste bomveiene uansett fordi ÅDT-en er såpass liten da det er såpass få bilister. Det er klart at dette er klart sentraliserende. Det er da forunderlig at representanten Gjelsvik ikke nevner det og snakker om sentralisering på andre måter. Det er klart at dette er sentraliserende. Når vi ikke har den infrastrukturen også i distriktene, ikke minst for å drive næringsvirksomhet, vil dette bli flyttet fordi det ikke er av en sånn standard at det går an. Det sliter ut utstyr, og det blir selvfølgelig en ekstra økonomisk belastning for dem som bor der. Dette er forunderlig, og det er forunderlig at en da bare påpeker feil og mangler ved andres forslag uten å ha noen løsninger selv – og det ser jeg verken fra statsråden eller fra representanter fra Senterpartiet. Ingrid

Det kanskje mest interessante – selv om det ikke er spesielt interessant – er forslaget om å øke nedbetalingstiden for bompengeprosjekter, som det i realiteten er.

Realiteten er at etterslepet på fylkesveiene, som denne regjeringen tar på alvor, og som det vil komme en forpliktende plan for – i samhandling med fylkeskommunene – har vært et tema relativt lenge.

vi har gjort i opposisjon. I opposisjon føreslo Senterpartiet og Arbeidarpartiet meir pengar til fylka samanlikna med det Framstegspartiet var villig til å prioritere. I posisjon

Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha gode kår i distriktene, og at det skal komme penger også dit. Vi skal vri bruken av penger til distriktene. Det prøver vi på, og det kommer forslag som kommer til å bli bra også for fylkesveiene. Jeg vil takke for debatten. Jeg synes det har vært en veldig fin debatt. Vi har fått fram

Jeg klarer ikke å se at vi har tenkt utenfor boksen, i hvert fall ikke flertallet, fordi vi tar vekk noe av tilskuddet til gratis ferje. Dette har jo ikke fungert. Mye av næringstransporten har faktisk måttet stå over fordi det har blitt så populært, spesielt for dem som ikke bor der, og som har hytter. Er det dem som skal nyte godt av det? Jeg trodde det var næringstransporten. Representanten Gjelsvik har tydeligvis en annen mening. Når det gjelder det representanten Adelsten Iversen sier: Ja, dette er sentraliserende politikk, når vi ikke tør å prioritere

budsjett for 2023, et revidert for 2023, et budsjett for 2024 og fortsatt snakker om NTP. Det er ikke kommet én eneste krone til satsing som viser det man sa i Hurdalsplattformen og sa i presentasjonen, og som alle har ventet på i disse årene. Antallet trafikkulykker øker,

Jeg har respekt for at regjeringspartiet har sagt – og det er også et valg å ta – at det nå er fylkesveienes tur, hverdagsveiene. Ja, det er bra, det er ikke noe galt i det.

[14:12:17]: Det er en fryd å diskutere hva som skal til for å skape vekst og utvikling i Distrikts-Norge. Det er ikke noe problem for Senterpartiet å gjøre akkurat det, hvis noen skulle tro det.

dette betyr noe for lokalsamfunn, innbyggere og næringsliv. Å mene noe annet betyr faktisk at man ikke tar distriktene på alvor, at man ikke tar de ytterste øyene på alvor, at man ikke bryr seg om at det faktisk skal være likeverdige betingelser for å drive næring og å bo i den type samfunn som dette landet

Vi hadde åtte år med en regjering av ulike sammensetninger, pluss/minus utenfor Høyre, men i løpet av de åtte årene var den regjeringen meget godt kjent med utfordringene på fylkesveiene. Det var x antall møter og krav fra fylkeskommuner i det ganske land og KS om at staten måtte ta et større ansvar for fylkesveiene. Det skjedde ikke under forrige regjering. Det skjer nå med denne regjeringen, når vi skal få på plass en forpliktende plan. Det betyr å tenke langsiktig. Det er ganske mange titalls milliarder som skal genereres for over tid å klare å løse etterslepsutfordringen i dette landet på fylkesveiene. Det betyr at man ikke løser det med enkeltstående vedtak og med enkeltstående

og prioritere langsiktig, ikke komme med enkeltstående forslag og presentere det som å tenke utenfor boksen, når man da vitterlig faktisk havner ned i et fingerbøl.

Eg har ikkje registrert noko rop frå kysten om at ein skal gjeninnføre betaling av ferje frå næringslivet, frå privatpersonar, frå pendlarar eller andre som er avhengige av ferje kvar

tilskotsordninga kom i tillegg til det fylkeskommunane får gjennom det ordinære inntektssystemet. til fylkeskommunane med utgangspunkt i vedlikehaldsetterslepet i det aktuelle fylket. Så det å stå her og seia at det ikkje skjedde nokon ting, er med respekt å melda

Jeg blir fort- satt framstilt som en sentralist, og det kan jeg jo ikke ha på meg. Jeg bor på en slik øy som får gratis ferje, og det vi opplever, er at det er blitt økt trykk for å komme til øya. Det var jo det vi ønsket. Vi ønsket at folk skulle kunne reise til og fra og ha råd til å gjøre det. Det har vi fått til. Næringslivet har fått enormt mye bedre vilkår. Det er mye billigere for dem å få fraktet fisk, eller hva det måtte være, til og fra øya. Det vi trenger nå, er at man ser på hvordan vi skal få økt tilbudet, få det bedre. Det er bare artig, det er det vi ønsker oss. Alternativet er at det dør ut, og det ønsker vi ikke. Det er kanskje noen som ønsker at det skal dø ut, men det gjør i hvert fall ikke jeg.

fall da på at det skulle skje store ting, men det gjorde det ikke. Nå har vi klart å vri det om, eller vi holder på å vri om, fra en satsing som var ganske konsentrert om noen få områder, til til at vi nå ser på hele landet. Vi ønsker å satse på hele landet. Jeg synes dette har vært en bra diskusjon. Jeg regner med at jeg er siste taler, så da kan jeg si takk for debatten.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

og ikkje minst redusera energibruken som trafikken bruker på denne strekninga. Det er verdt å minna om at E39 Ådland–Svegatjørn er eit vegprosjekt som strekkjer seg over heile 55 km og skal gje Noregs to nest største byområde ein tenleg og moderne veg for 1 million menneske

det første framlegget ber ein regjeringa om å avvikla Ådland–Svegatjørn i komande NTP. Det vil statsråden ikkje gjera og viser til ein pågåande prosess med NTP. Dette er sjølvsagt det einaste rette å konkludera med. Noko anna ville vore heilt uansvarleg og underbyggja ein manglande respekt for pågåande prosessar. det andre framlegget ber ein om at regjeringa i samråd med fylkeskommunen skal syta for eit betre ferjetilbod for E39 Ådland–Svegatjørn og andre ferjeovergangar langs føreslått E39. E39. For oss som kjenner geografien og dei forskjellige forvaltingsnivåa, er det underleg med eit slikt framlegg til vedtak. Det er altså ingen ferjestrekningar som heiter Ådland–Svegatjørn. Dette er eit vegprosjekt, og det er heilt ferjefritt.

statsråden har funne det vanskeleg å gje eit godt tilsvar på dette framlegget, men heller nyttar høvet til å fortelja om ferjetakstar og gratisferjer, der gratisferjer sjølvsagt ikkje har noko med dette ferjesambandet å gjera, eit samband som er det tredje største sambandet i Noreg med over 1 million bilar per år.

Det har vore ute på høyring, og eit framlegg til ny forskrift legg til grunn at alle innkjøp av ferjetenester lyste ut etter 2023, skal vera nullutslepp. Dette framlegget framstår difor som å slå inn opne dører.

Iversen [14:24:42]: Hordfast er et stort prosjekt som vil ha stor betydning for regionen. En god veiforbindelse mellom Bergen og Stavanger er viktig for både næringslivet og befolkningen langs kysten. Samtidig vet vi at prosjektet har en vesentlig prislapp, og skal vi bygge Hordfast, må vi være innstilt på at det er en kostnad vi må forholde oss til i mange år framover. Selv om Senterpartiet mener det er riktig med mer politisk kontroll over samferdselsprosjektene, bør et så stort prosjekt med så store ringvirkninger ikke diskuteres som enkeltforslag i Stortinget. Vår jobb er å se landet som en helhet, da kan vi ikke prioritere enkeltprosjekter opp eller ned uten å se helhetlig på samferdselsbehovene i Norge. Skal vi diskutere Hordfast, må det diskuteres i forbindelse med Nasjonal transportplan. Skal vi ta hele Norge i bruk og sikre vekst og framgang, må et så stort prosjekt ses på i det store bildet og ikke som et enkeltinnfall fra Miljøpartiet

SV er enig med for- slagstillerne. Hordfast forutsetter gårsdagens tankegang om samferdselsutvikling og samferdselsprosjekt. Prosjektet bygger på forutsetningen om at man skal ha mer biltrafikk enn strekningen har i dag, og at ferjetilbudet ikke kan videreutvikles til å dekke trafikkbehovet. Jeg vil igjen påpeke viktigheten av å ta vare på eksisterende infrastruktur som alternativ til å bygge bredere veier. Mens det trengs store pengesummer for å realisere miljøfiendtlige motorveiprosjekter som Hordfast, skriker fylkesveinettet etter vedlikehold. Det var vi jo enige om i forrige sak. Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen: Vi må ta vare på de veiene vi har, og utbedre dem til trygge hverdagsveier, istedenfor å bevilge store summer til miljøødeleggelser. Hordfast vil føre til enorme klimagassutslipp. Utbyggingen vil bevege oss i feil retning, bort fra inngåtte avtaler om klimagassutslipp og vekk fra målet om et lavutslippssamfunn. 2023 (Hordfast) mot 2050 anbefaler å unngå ny og økt kapasitet på infrastruktur og å innføre et krav om «prosjektvask» for vedtatte samferdselsprosjekter som ikke er gjennomført, sånn at nedbygging av karbonrike områder og verdifull natur begrenses vesentlig. Vi i SV støtter denne anbefalingen og viser til at skrinlegging av de største motorveiprosjektene står helt sentralt for å kunne oppnå det. Det bør utarbeides et nytt og helhetlig alternativ til dagens Hordfast-prosjekt. Alternativet må ta utgangspunkt i dagens trasé og gi trafikantene en bedre og sikrere vei enn i dag. Planleggingen må ses i sammenheng med målet om at godstrafikken på strekningen i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø. Alternativet må inneholde en tofelts vei med gul midtstripe som hovedregel og trefelts vei med forbikjøring der det er nødvendig. Det må etableres atskilte gang- og sykkelstier, og alternativet må sette trafikantenes sikkerhet først i form av bl.a. etablering av lyse tunneler og mer rassikring.

[14:29:28]: Jeg er også fra Vest- landet, i likhet med representanten fra Høyre, og benytter meg oftere, tror jeg, enn veldig mange andre av akkurat akkurat dette strekket når jeg reiser mellom Bergen og Stavanger. Jeg støtter forslagsstillerne, og jeg er enig med både MDG og SV i at Hordfast bør skrotes. Det er mange argumenter mot, og de argumentene har dessuten blitt styrket.

prioritere trygge veier, ikke nye motorveier. Naturavtalen er inngått siden man startet prosjektet Hordfast. Dette innebærer massiv nedbygging av natur, og den største trusselen mot naturmangfoldet er arealnedbygging. Statens vegvesen har tidligere, i 2016, beregnet at bompengeprisen vil komme på over 400 kr, og dette er lenge før prisanslagene har økt med mange milliarder kroner. Det siste anslaget fra Statens vegvesen er 49,7 mrd. kr. Dette bringer meg videre til min andre innvending mot saksordførerens, representanten fra Høyre, framstilling av dette som et av de mest samfunnsnyttige veiprosjektene. Det er gode grunner til å sette store spørsmålstegn ved en sånn påstand når prisanslagene øker. En av grunnene til at det anses som samfunnsnyttig, er nettopp at det er bompengefinansiert. Bompengeprosjekter sniker i køen fordi skattebetalerne ikke tar prisen, og dermed framstår det som billigere enn det egentlig er. Menon Economics har beregnet at samfunnsnytte i form av produktivitetsringvirkninger er lik null – netto null. er Menon Economics’ beregning av det, kommer det fram i et notat som Bergensavisen har omtalt. Så samfunnsnytten av Hordfast er det alle mulige grunner til å stille seg det siste halmstrået, at dette liksom skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det tar ikke hensyn til de store naturskadene som dette veiprosjektet innebærer,

[14:32:41]: Det er al- dri for sent å ta til fornuft. Vi i De Grønne kommer til å fremme forslag om å ta vare på vårt felles livsgrunnlag og beskytte naturen helt til vi får gjennomslag, eller det ikke er mennesker igjen til å fortsette å ødelegge naturen. Takk til SV for å ha videreført forslagene vi framsatte. Målet med Hordfast er økt biltrafikk, og prosjektet vil føre til mer av dette – nøyaktig det motsatte av målet om nullvekst i personbiltrafikken. Det er verdt å spørre seg hvorfor Stortinget skal bevilge over 40 mrd. kr til et prosjekt som bryter med Stortingets egne mål. På toppen av de store kostnadene for selve prosjektet vil prosjektet også være samfunnsøkonomisk ulønnsomt om miljøhensyn vektlegges. Prosjektet er i strid med nok et mål – klimamålene vi har forpliktet oss til. Byggingen vil innebære et utslipp på over 1 million tonn CO2 ved bygging, og utslippene når biltrafikken øker. Hordfast vil også ødelegge verdifulle myr- og kystregnskogområder, uerstattelig skjærgård og viktige oppvekstmiljø, og er av statsforvalteren i Vestland omtalt som det største naturinngrepet i moderne tid i Hordaland. Med stadig utvikling av teknologi, kapasitet og rekkevidde for ferjer er det uklokt, mener vi i Miljøpartiet De Grønne, å se vekk fra dette som en bedre og mindre naturskadelig løsning. løsning. Stortinget kan i dag ta et valg. Vi kan velge å bruke titalls milliarder på å bryte flere av Stortingets vedtatte mål, eller vi kan frigjøre milliarder, som bl.a. kan gå til utvikling av flere nullutslippsferjer og ny teknologi, som både kan gjøre denne strekningen mer miljøvennlig og behagelig for de reisende og samtidig føre til økt mulighet for utvikling av arbeidsplasser innenfor det grønne skiftet og store eksportmuligheter for grønn skipsfart. Jeg vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til å stemme for framtiden

[14:34:53]: Dette Dokument 8-forslaget har egentlig to forslag i seg. Det første handler om å be statsråden stanse et stort og viktig samferdselsprosjekt i Vestland fylke når vi kommer til behandlingen av NTP. Egentlig er det ikke så mye mer å si enn at når regjeringen skal legge fram ny nasjonal transportplan for perioden 2025–2036, vil regjeringen legge fram en NTP som skal være et realistisk redskap for samferdselspolitikken i den perioden, og selvsagt skal alle alle store prosjekter vurderes i den sammenhengen. Nå forholder vi oss til vedtatt plan og ikke minst vedtaket i statsbudsjettet, og der er Hordfast en del av dette.

i Norge og i Vestland. Navet for grønn industriutvikling og ikke minst reduksjoner av CO2-utslipp i industrien noe av det viktigste man driver med i Sunnhordland. Det skal bygge sammen viktige regioner. Når det er sagt, er det viktig å lytte til de argumentene som kommer mot prosjektet, nettopp fordi det gjelder naturverdier og klimagassutslipp. Derfor er dette en stor og viktig debatt som hører hjemme nettopp i Nasjonal transportplan – og den debatten kommer. Det andre forslaget, som egentlig er litt uavhengig av hele diskusjonen om Hordfast, handler om å videreutvikle ferger og fergepolitikken, og det jobber regjeringen ufortrødent videre med. Her har man gjort mye knyttet til både pris og prispolitikk og også krav om nullutslipp. Det er politikk som kommer til å bli videreført inn i neste NTP-periode.

[14:39:20]: Regjeringen vil legge fram ny nasjonal transportplan for 2025–2036 våren 2024. Prosjektet E39 Ådland–Svegatjørn i Hordfast i Vestland er et av prosjektene i Statens vegvesens portefølje.

Høyreregjeringens forslag til nasjonal transportplan var lite realistisk da det ble lagt fram. Med krig i Ukraina, økt fokusering på samfunnssikkerhet og beredskap behov for å fordele samfunnets midler til flere formål, som forsvar og reduksjon av klimagassutslipp, er dette blitt enda tydeligere. Denne regjeringen vil legge fram en ny nasjonal transportplan som det skal være noen overbygninger og hovedlinjer i. Det vil bl.a. være at vi skal ta bedre vare på det vi har, utbedre når vi kan, og bygge nytt når vi må. Det betyr at vi må foreta noen tøffe prioriteringer framover. Alles ønsker vil i så måte ikke bli innfridd, men vi skal legge fram en ambisiøs nasjonal transportplan som skal løse transportutfordringer folk møter i hverdagen. Da blir det kanskje ikke så mange nye store prosjekter, men større fokusering på de hverdagsutfordringene folk har. Regjeringen er opptatt av å levere et godt og rimelig ferjetilbud i hele landet. Regjeringen har derfor i budsjettet for 2024 foreslått å videreføre ordningen med halvering av ferjetakstene og gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som har under 100 000 passasjerer, som ble innført 16. august 2023. Det gjelder også for andre reisende på denne strekningen. Regjeringen har med dette innfridd de målene vi satte oss i Hurdalsplattformen når det gjelder halvering av ferjetakster og gratis ferjer til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og også ved å gjøre ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer, gratis.

Ved produksjon av ferrosilisium, aluminium og andre innsatsfaktorar som me treng til det me omgjev oss med, har andre land i snitt tre gonger meir utslepp enn det me greier å produsera tilsvarande materiale med her i Noreg. flytting vil i tilfelle føra til ei forverring av dei globale utsleppa. I tillegg vil ei flytting bremsa opp teknologisk utvikling som me har god hand om her, for ikkje å snakka om arbeidsplassar som går tapt, og skatteinntekter som ikkje vil koma inn i statskassen. Er statsråden einig i at dette er ein kortsiktig måte å kutta utslepp på? Statsråd Jon-Ivar Nygård [14:43:08]: Jeg er litt usik- ker på om jeg oppfattet spørsmålet riktig. Jeg er ingen tilhenger av at vi skal flytte ut norsk industri hensikten med det skulle være at vi skulle kutte klimagassutslipp. Tvert imot ønsker denne regjeringen vekst i industrien vår. Vi ønsker å legge til rette for grønn industri og flere industriarbeidsplasser. Så jeg er jo enig med representanten Eskeland i at det er det vi skal legge til rette for.

Samtidig er det slik at dagens transportberarar, altså ferje, hurtigbåt og fly, i tillegg til bil, står for enorme årlege CO2-utslepp, som strekket Hordfast representerer. vil verta avløyste av rullande elektrisk materiell når Hordfast kjem på plass. I seg sjølv vil det føra til ein dramatisk reduksjon i forbruket av energi og tilbakelagde personkilometer.

[14:44:29]: Mitt inntrykk er at argumentene er litt ulike, litt avhengig av hva man mener om prosjektet Hordfast. vel flere har vært inne på i debatten, er det ulike standpunkter om hvor godt dette prosjektet er, knyttet til både klima og natur. Men man må se på helheten når man foretar vurderinger. Min agenda er ikke primært å plassere Hordfast i noen kategori, verken som miljøfiendtlig eller spesielt miljøgunstig. For meg handler det, som i mange andre infrastrukturprosjekter, om mobilitet for både mennesker og næringsliv. Det som er vår agenda, er å foreta de store prioriteringene. Da vil jeg nok også advare litt mot å si at hvis enkeltprosjekter ikke kommer nå, vil det nærmest medføre at vi avvikler industrien på Vestlandet. Det tror jeg ikke noe på.

I mitt innlegg var jeg inne på hva som kunne være alternativene til firefelts motorvei på dette strekket. Spørsmålet blir: Er det, eller blir det, eller er det bare det opprinnelige Hordfast-prosjektet, der det er ferjefritt og firefelts motorvei, som blir utredet? Jeg mener det ville vært lurt å utrede alternativer, sånn at en faktisk har noe å velge mellom den dagen NTP blir framlagt. Jon-Ivar Nygård [14:46:29]: Det går ikke an å ha denne debatten uten at man knytter noen ord til at det er en lang forhistorie. Ferjefri E39 har vært inne i ulike NTP-er gjennom flere valgperioder. Dette prosjektet ligger nå inne som en del av Statens vegvesens portefølje. Det betyr at det har vært en konseptvalgutredning, det har vært prosesser i forkant som har gjort at man har valgt å gå i den retningen som det prosjektet nå det er det man da planlegger etter. Det er ikke sånn når vi planlegger for veiprosjekter som har kommet inn i NTP, at vi planlegger for alternativene i utgangspunktet. Det er i så fall en diskusjon man må ta hvis man velger å prioritere bort noen prosjekter, og der er vi ikke nå. Vi skal nå lage en ny NTP, og så kommer regjeringen med hvilke prosjekter det blir plass til i første seksårsperiode, og hva som blir Statens vegvesens portefølje når vi legger den fram til våren.

Jeg har spørsmål til statsråden, og det gjelder en del påstander som blir framsatt her om muligheter for vekst og vekstvilkårene til næringslivet på Vestlandet. Nå har det kommet fram at Menon Economics, som tidligere har undersøkt ringvirkningene av Hordfast, må gå tilbake på noen av påstandene sine fordi nyere forskning, der man har undersøkt Øresundsforbindelsen og E18 viser at det ikke er noe grunnlag for å si at den typen motorveiprosjekter gir såkalte produktivitetsringvirkninger. Jeg er interessert i å høre hva statsråden tenker om produktivitetsringvirkningene for Hordfast. [14:48:34]: Det er sikkert ulike synspunkter på det, men når man får til regionforstørring og forkorting av reiseavstander, er det vanlig å legge til grunn at man da kan få visse effekter for næringslivet. Det er i alle fall på den måten Statens vegvesen nå beregner og viser til prosjektenes effekter når de legger fram informasjon til oss i forbindelse med Nasjonal transportplan. jeg vil holde fast ved at hovedpoenget med å bygge infrastruktur er å bygge landet sammen og skape muligheter for mobilitet for varer og gods og persontrafikk. Det er hele hovedargumentet.

Med seg hadde dei dei seks største bedriftene i fylket, som representerer verdiar for mange milliardar og tusenvis av arbeidsplassar i industrien. Dette er i form av både eigne arbeidsplassar «inhouse» og arbeidsplassar som er baserte på produkt og tenester ein treng for å driva produksjon. Felles for dei alle er at dei står framfor store omstillingar. Dei skal no leggja grunnlag for ein grøn produksjon av dei produkta dei produserer. Punktutsleppa frå desse bedriftene er store, men det er òg eksportinntektene. Det er verdt å merka seg at nær 40 pst. av landets eksportinntekter kjem nettopp frå denne landsdelen – enn så lenge.

hovuda. Den enklaste måten å redusera CO2-utsleppa på i Noreg er å flytta produksjonen til andre delar av verda, køyra restavfallet til Sverige og Danmark, og flytta aluminiumsproduksjonen til Qatar, der Hydro opererer store fabrikkar. fabrikkar. Vil det tena landsdelen? Nei. Arbeidsplassar forsvinn, eksportinntekter likeså. Forsvinn grunnlaget for industriarbeidsplassar, er det heller ikkje grunnlag for sjukehus og utdanningsinstitusjonar – eller for lokalsamfunn. Vil det tena klimaet? Nei.

Vil det tena Noreg? Nei. Presset på Oslo-region en er allereie stort. Ein opplever ei tilflytting frå alle stader i Noreg til Oslo. Distrikta slit med forgubbing, og ungdomen vert trekt til urbane strøk. Skal me greia å demma opp for dette, er det viktig at me legg til rette for urbanitet, infrastruktur og spennande arbeidsplassar òg andre stader i landet.